Plačni sistem javnega sektorja potrebuje spremembe. S tem se mnogi strinjajo, na vašem ministrstvu pa že dlje časa pripravljate oziroma se ukvarjate s spremembo plačnega sistema. Ne samo vi, spoštovani minister z ekipo, ampak to so opravljali tudi že vaši predhodniki. Zato je skrajni čas, da nas seznanite, kakšne spremembe so pripravljene. Še posebej pomembno je, da do teh sprememb pride v najkrajšem možnem času, saj se je z dvigom minimalne plače zelo sploščil spodnji del lestvice, kjer je višina plače na zaposlenega s srednješolsko izobrazbo in tistega, ki ima končano osnovno šolo, enaka v višini minimalne plače, ki od 1. januarja 2021 znaša 1024,24 evra. Po moji presoji bi se morala plačna lestvica začeti ravno pri 22. plačnem razredu, kajti nesprejemljivo je, da nekdo, ki opravi 174 ur mesečnega dela, ne bi prejel minimalne plače. Postavila sem vam poslansko vprašanje že 18. februarja 2021, ki se je sicer nanašalo konkretno na poenotenje uvrščanja visokošolskih knjižničarjev v plačni sistem. Takrat ste mi odgovorili, da so izhodišča za prenovo plačnega sistema javnega sektorja usmerjena v ukinitev enotnega plačnega sistema ter določitev zgolj skupnih temeljev plačnega sistema javnega sektorja. Prav tako ste v odgovoru navedli, da bodo sindikatom izhodišča predstavljena 15. februarja in da nadaljnja usklajevanja potekajo 1. marca 2021. In kot kažejo javno dostopni podatki, je moč zaznati, da pripravljena izhodišča ne odgovarjajo potrebam, ki jih zaznavamo vse od uvedbe enotnega plačnega sistema, in tudi ne odpravljajo pomanjkljivosti. Zato vas, spoštovani minister, sprašujem: Kako potekajo pogovori s pogajalsko skupino reprezentativnih sindikatov javnega sektorja? Ali bodo odpravljene anomalije glede primerljivih delovnih mest in uvrstitvijo v plačni razred? Zaenkrat se vam vnaprej zahvaljujem za odgovore. Hvala. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite. **BOŠTJAN KORITNIK:** Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovana gospa poslanka! Vlada je 10. februarja letos določila izhodišča za prenovo plačnega sistema javnega sektorja. Ta pomenijo prvi korak k realizaciji zaveze iz koalicijske pogodbe o prenovi plačnega sistema javnega sektorja in ustreznejšega variabilnega nagrajevanja javnih uslužbencev. Izhodišča so bila, tako kot ste sami omenili, predstavljena vsem reprezentativnim sindikatom javnega sektorja na seji pogajalske skupine pet dni pozneje, torej 15. februarja. MJU je poslal v obravnavo Vladi tudi osnutek členov novega zakona o skupnih temeljih plačnega sistema javnega sektorja za namen usklajevanja s sindikati, ker iz poslovnika o vodenju pogajanj s sindikati izhaja, da se tudi predlogi zakonov usklajujejo po konkretnem besedilu členov in ne le po posameznih institutih zakona. S tem zakonom se sledi že sprejetim izhodiščem Vlade o prenovi plačnega sistema. Vlada sicer še ni sprejela odločitve glede osnutka besedila členov zakona, je pa pričakovati, da bo to sprejeto v kratkem, zato se tudi usklajevanja s sindikati še niso mogla začeti. Takoj ko bo osnutek besedila členov potrjen na Vladi, bomo seveda pristopili k usklajevanju s sindikati, smo z njimi tudi ves na zvezi. Ti so se sicer, tako kot ste sami omenili, negativno odzvali na predstavljena izhodišča o prenovi plačnega sistema, jim je bilo pa pojasnjeno, da gre zgolj za izhodišča, ki nikakor ne implicirajo končne odločitve vlade o tem, kakšen zakon bo posredovala v zakonodajni postopek. Vlada je hkrati ob sprejetju izhodišč

če bo predlog zakona posredovan v Državni zbor, morala biti zakonu priložena tudi izjava o stopnji usklajenosti besedila členov zakona s sindikati.

odpravljenih anomalij glede primerljivih delovnih mest in uvrstitve v plačni razred. Splošni odgovor je, da gre za prenovo plačnega sistema in ne za odpravo anomalij glede vrednotenja delovnih mest in nazivov. Drugače rečeno, ta na vladi sprejeta izhodišča naslavljajo anomalije oziroma pomanjkljivosti sistema kot celote, ne pa vrednotenja delovnih mest. Kot ste seznanjeni, so bile anomalije glede vrednotenja delovnih mest predmet pogajanja s sindikati v letih 2016 in 2017, ko so bili sklenjeni tudi aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. S temi kolektivnimi pogodbami pa se je vrednost delovnih mest in nazivov v javnem sektorju ustrezno povišala. Sicer so se potem v letu 2018 zgodila še dodatna povišanja plač s sklenitvijo sporazumov o razrešitvi stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja. Takrat je bil finančni učinek, če se ne motim, dobrih 300 milijonov evrov. V tej zvezi je bilo potem v dogovoru s sindikati izrecno napisano, da obveznost iz naslova odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v javnem sektorju ne obstaja več. Seveda pa to ne pomeni, da ne bomo v tem dalj časa trajajočem procesu ugotovili in zaznali, da karkoli od tega, kar je bilo takrat sporno pa potem nekako usklajeno, da ni več problematično, ne bo terjalo novih posegov in popravkov. Hvala.

ki bodo pripravljali in zaznali vse te anomalije. Super, da govorite o variabilnem delu plačnega sistema, vendar pri variabilnem delu plačnega sistema je treba opozoriti na to, da je to subjektivna odločitev predstojnika organa, ki odloča o tem delu. Tukaj velikokrat velikokrat prihaja do težav tako na strani predstojnika, ki mora odločiti o višini variabilnega dela, na drugi strani ima pa potem zaposlene, ki se s tem variabilnim delom, ki je bil odrejen, ne strinjajo.

plačo kot tisti, ki ima opravljeno osnovno šolo? Kajti tukaj imamo od 1. do 22. plačnega razreda vse v enem košu. Ljudje so začeli zapuščati delovna mesta

Hvala. Najprej glede tistega temeljnega vprašanja, ali bo to še letos. Če bo Vlada osnutek teh členov potrdila do konca tega meseca, pa bi se potem usklajevanja s sindikati zaključila nekje do konca meseca maja, potem ocenjujem, da bi plačni sistem lahko doživel spremembe do konca tega leta. Je pa seveda veliko odvisno tudi od vas, poslank in poslancev, pri čemer je mogoče domnevati, da bo informacija o stopnji usklajenosti predloga usklajenosti predloga akta s sindikati vplivala tudi na vaše odločanje glede samega predloga zakona. Sam sem sicer optimist, ker plačni sistem je zares potreben prenove. To vemo tako predstavniki Vlade kot delodajalci v javnem sektorju, sodeč po mnogih odzivih to vedo tudi zaposleni v javnem sektorju in tisti, ki jih predstavljajo, torej reprezentativni sindikati. Kot ste sami omenili, osnutek besedila členov zakona vključuje tudi večjo fleksibilnost pri določanju plač oziroma nasploh boljšo povezanost plačila dela z rezultati dela. To, kar ste omenili, to mi je zelo dobro znano, izhaja pa tudi malo iz kulture, ki bi jo bilo treba ob uvedbi teh institutov bolj pojasniti ali pa razložiti. Mislim, da je to tudi malo kultura nepovezovanja višjih položajev v hierarhiji delovnih organizacij z odgovornostjo, ki s tem gre. Tisto reklo, da tisti, ki odloča in odgovarja, ne more biti vsem všečen, bi morali tudi tukaj aplicirati. Bi pa rekel, da se po mojih informacijah

ni primer. Ali to potrjuje ali pa negira vašo trditev, tega si ne bi upal predvideti oziroma soditi, je pa moje mnenje, da

razumljeno narobe, predvolilni bombonček bi bil verjetno, da se tega ne lotimo glede na odziv sindikatov ob tem, ko smo začeli v to drezati. Hkrati pa že deset let poslušamo ali pa vsaj pet let poslušamo, da je sistem potreben sprememb. Kar nikakor ne pomeni, da ko je bil vzpostavljen, ni bil kakovosten, dober, pohvaljen s strani OEDC, ampak že leta 2011 smo dobili zelo jasne napotke, da naj vsekakor še kaj korigiramo. V tolikih letih se je pa tudi to, kar ste omenili, na spodnjem delu plačne lestvice malo ne sfižilo, ampak neke korekcije so potem povzročile Hvala lepa, gospod minister. Se ne snema več naprej. Lahko nadaljujemo? Imate postopkovni predlog? Izvolite,

Jaz vem, da je zelo težko danes v Državnem zboru govoriti o problematiki plačnega sistema. Vendar kljub temu, nekatera izhodišča, pa tudi kot ste sami povedali, da je treba javnim uslužbencem v bistvu razložiti kulturo, da niso potem užaljeni, če ne dobijo tega variabilnega dela, iz tega razloga razloga bi mogoče bila ta razprava v Državnem zboru zelo smiselna, da se nekako poistovetijo s tem, kaj jih potem v bodoče čaka. Ko sem bila na delovnem mestu pa sem imela zgolj tisto delovno uspešnost v zelo zelo majhnem znesku, pa mi verjemite, da zamere so še danes pri javnih uslužbencih. Pa sem delala povsem korektno, kajti nagradila sem tistega, ki si je v bistvu zaslužil. Tisti, ki pa ni pokazal te delovne uspešnosti v tistem mesecu, pač ni dobil. In tukaj bi bilo potrebno osveščanje in tu je mogoče en korak naprej, da se lahko začnemo o tem tudi pogovarjati, če si seveda želimo. Vsekakor pa tako, kot ste rekli, ja, 10 let pa še več se pogovarjamo o tem. Enotni plačni sistem je vzpostavljen. Menim, da ga je treba zgolj nadgraditi, ne pa dopuščati nekaterim skupinam, da bi izstopile iz plačnega sistema; ker ko bo prišlo do tega, se nam bo ves sistem porušil. In danes so tudi ti sindikati – kajti sindikate imamo na drugi strani in to so koraki – pokazali, da dejansko nekateri so za izstop, nekateri ne. Treba je najti neko skupno pot in pogovori, pogovori. Jaz srčno upam, da nekako bo prišlo in da ne bodo to predvolilni bombončki. Če bo prišlo v tem letu do realizacije tega, kajti javni uslužbenci že res končno čakajo, da bo do tega tudi prišlo, kajti ta sistem se je res pokazal v dobrih 12 letih oziroma še več, da je res nujno potreben sprememb. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v okviru glasovanj. Poslanec Dušan Šiško bo postavil vprašanje ministru za kulturo dr. Vasku Simonitiju. Izvolite, imate besedo. Hvala za besedo. En lep pozdrav! Gospod minister, za vas imam, kot napovedano, vprašanje glede financiranja slovenskega filma. Po blokadah filma, filmskih ustvarjalcev in njihovih financ lansko leto in po tem, ko so komaj na zadnji dan leta 2020 prejeli 1,95 milijona evrov iz proračuna v Slovenski filmski center, da so lahko približno pokrili neke tekoče dejavnosti, se letošnje leto za filmarje ne nadaljuje nič bolje. bolje. Ministrstvo je v začetku leta 2021 sprejelo dve odločbi, po katerih je Slovenski filmski center prejel komaj 50 % sredstev, ki naj bi jih letos dobil, in sicer 3,5 milijona od skupno obljubljenih 6,4 milijona evrov. In moje prvo vprašanje je: Zakaj ste jim odredili samo polovico obljubljenega denarja? Kaj je vsebina te vaše odredbe, da se proračun zadrži, kaj je razlog za to? V Slovenskem filmskem centru so zelo jasno povedali, da je bila večina tega denarja, se pravi 2,7 milijona od 3,5 milijona, porabljena za transferne stroške, se pravi za projekte, ki so že v teku. Zdaj smo konec prvega četrtletja in filmarji opozarjajo, da noben nov razpis še ni bil razpisan, kar zanje predstavlja hud problem. Ljudje so dobili denar, v Evropi recimo obstaja prvi otroški božični slovenski film z naslovom Kapa, ki je dobil pol milijona evrov sredstev v tujini, pa ima zdaj obveznosti do koproducentov, do drugih financerjev in tako naprej. Sabotira ga pa slovenska država, ker ni razpisov, da bi lahko dobil denar, da bi se ta projekt sploh realiziral. Pa to še zdaleč ni edini tak primer. Vsi slovenski filmarji, ki želijo letos delati, ne morejo priti do slovenskega denarja in jim zato zapadejo obveznosti v tujini. Se pravi, da so lahko pridobili, kot tudi v tem primeru, pol milijona evrov, ki jim bodo propadli zaradi vaše sabotaže, gospod minister. To me

lepa. Z lanskimi zapleti je stvar bolj ali manj jasna oziroma je jasna. Filmska sredstva so bila seveda izplačana v polni meri. Ni res, da čez celo leto ni bilo izplačanih sredstev, izplačano

Ob koncu leta je bilo to izplačano, pokazalo pa se je ravno to, da je botroval k porabi sredstev tudi realni položaj, ki je bil zaznamovan s covidom-19, saj je ostalo nerazporejenih sredstev za skoraj 800 tisoč evrov. Torej ni bilo v tem take sile, da bi dejansko film ali pa filmska industrija bila v polni meri tako prizadeta, da ne bi moglo priti do realizacije in uresničevanja filmskega programa.

Verjetno ne zaradi tega, ker ne bi bilo dovolj sredstev. Kot ste sami ugotovili, je bilo več milijonov sredstev že nakazanih in filmska proizvodnja seveda lahko teče. Sicer pa smo v letošnjem letu zagotovili kar dovolj sredstev in tudi v celoti je za film poskrbljeno kar v zadostni in veliki meri. Verjamem, da se bo filmska proizvodnja nemoteno lahko odvijala. Nekaj ovir je pravzaprav pri tem, kar je pa rešil do določene mere ta protikoronski paket 7, kjer smo te uvrstitve projektov, ki morajo skozi vlade, povišali na 600 tisoč evrov, prej je bilo 300 tisoč evrov; in s tem se seveda vsaj do določene mere olajša ta filmska proizvodnja in tudi financiranje. Upam, da bo filmska proizvodnja stekla v normalnih razmerah. Res je, da se filmski svet še ni potrdil; mislim, da se mora v roku tedna ali dni. Upam, da se bo in da bo do tega tudi čim prej prišlo in se bo seveda nemoteno odvijala filmska proizvodnja ali industrija v letošnjem letu.

približno 729 tisoč pa jih niste izplačali; pa ne zaradi tega, ker bi bilo projektov premalo, kot pravite, ampak zaradi tega, ker se je zapletalo z uvrščanjem filmskih projektov v nacionalne razvojne programe. Drugič, da blokirate in sabotirate film, to ni samo moja sodba. To je sodba dobršnega dela od približno tisoč 400 filmskih izvajalcev, ki delajo in živijo v Slovenij ter ki so lani od maja do konca leta čakali na vaš pristanek, na pristanek vlade, da so jim sploh izplačali tekoče obveznosti do njihovih projektov. Ljudje so dobesedno jemali kredite, da so približno preživeli leto. Zadnji dan 2020 je bilo s PKP7 urejeno to, da so se neke obveznosti do njih poravnale. In letos, kot sem vam povedal, imajo probleme s tem, da jim propadajo mednarodne obveznosti do Evropske komisije, kjer so nekateri projekti dobili financiranje, do koproducentov, s katerimi so dogovorjeni. Zakaj? Ker konec prvega četrtletja, kot opozarja Društvo slovenskih režiserjev, razpis za film še ni bil izdan, niti en razpis za film. Vse, kar ste vi omogočili, da se financira, so transferni stroški, se pravi nek del tistih projektov, ki so od lani; in nič novega. Ponavljam vprašanje, ker mi nanj niste odgovorili: Kaj je razlog, kaj je vsebina, da ste vi zadržali financiranje slovenskega filma, zakaj ste Slovenskemu filmskemu skladu

Kolikor jaz vem, je bil že okoli 8. februarja nekako potrjen na ministrstvu, zdaj se pa zatika na Vladi, kjer ne pride niti na dnevni red. Kaj je razlog temu?

Morajo biti, tako kot ste rekli, uvrščeni v določen program in ta mora iti seveda tudi po določeni proceduri, ker so proračunska pravila taka. taka. Za vse proračunske uporabnike so seveda določena pravila transparentnosti in v zvezi s tem tudi ta izplačila sredstev za film.

filma. Slovenski film imamo marsikje, ne samo na Slovenskem filmskem centru in podobne stvari. Drugič bi prosil, da so bolj eksaktna vprašanja in bodo verjetno tudi zadovoljivejši odgovori za vas. vas. Zakaj ni bil še imenovan filmski svet? Filmski svet bo imenovan, teče pač po proceduri, tako kot je, in bo imenovan. Nekaj časa smo imeli težave, ko je bilo treba ta svet imenovati. Svet ima osem članov, imenujejo ga različna društva in seveda so morda še kakšna neskladja. To bomo uredili in bo seveda

Hvala lepa. To, kar smo zdaj videli, gospod minister, je še ena vaša uprizoritev cinizma in arogance, kakršnega ste zmožni dobesedno samo vi. Ko sem vam zadnjič postavil vprašanje, zakaj blokirate financiranje slovenskega filma, mislim, da je bilo to nekje novembra 2020 od maja ljudje niso dobili plačanih obveznosti od države, čeprav je bilo denarja v proračunu v vseh postavkah neprimerno več kot katerokoli leto prej –, ste mi vi odgovorili, da naj gredo na sodišče. Rekli ste, naj gredo na sodišče.

Seveda ni programa, če ni organa, ki bi ta program postavil. In zato je odgovornost in krivda vaša. In jaz vem, jaz vas vidim, kako se sprenevedate, pa filmarji vas tudi vidijo, ko vas zdaj gledajo.

To, gospod minister, kar si vi privoščite, to ni samo sabotaža, to je uničevanje slovenskega filma in slovenskih filmskih ustvarjalcev. In ne vem, kako imate obraz,

Poslanec Vojko Starović bo postavil vprašanje vršilki dolžnosti generalnega sekretarja Vlade mag. Janji Garvas Hočevar. Izvolite, imate besedo. **VOJKO STAROVIĆ (PS SAB):** Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani, spoštovana vršilka dolžnosti generalne sekretarke Vlade! Pretekli četrtek je v javnosti znova završalo zaradi izredno dvomljivega sklepa Vlade. Ta je nadzornemu svetu Slovenske tiskovne agencije (STA) predlagala čimprejšnjo razrešitev direktorja Bojana Veselinoviča, ki da Vladi ni posredoval neke dokumentacije in ker naj bi šikaniral zaposlene. Na tej isti seji je Vlada kar Ministrstvu za notranje zadeve predlagala, naj preveri, ali domnevne kršitve vsebujejo tudi elemente utemeljenih sumov kaznivih dejanj in ali so tudi člani nadzornega sveta ravnali neskladno z zakonom. In dodatno, naj tudi Inšpektorat za delo opravi inšpekcijski nadzor agencije. Vlada se je očitno, tako kaže, na STA spravila z vsemi sredstvi. Pri tem je vtis, da SDS kot vodilna koalicijska stranka želi zamenjati sedanje vodstvo predvsem zato, da bi bila potem agencija vodena po podobi SDS ter da bi preverljive in verodostojne informacije nadomestili z novicami za lastno propagando. Ob nastajanju samostojne Slovenije je bilo ključno, da smo si takrat zagotovili lastni in predvsem neodvisni informacijski kanal za obveščanje državljanov. Sedaj pa po tridesetletni zgodovini in ustvarjanju informacij na visokem nivoju skušamo to enostavno zradirati. Spoštovana, sprašujem vas: Kdaj bo Vlada začela spoštovati institucionalno neodvisnost STA? Kdaj bo vlada začela spoštovati zakon o PKP7, ki zagotavlja nemoteno financiranje STA? In na koncu imam še eno vprašanje. Pri pripravi tega vprašanja sem na spletni strani Vlade zasledil, da funkcijo generalne sekretarke Vlade opravljate kot vršilka dolžnosti. Sprašujem vas:

Spoštovani gospod poslanec, najprej hvala za vprašanje. Kot vam je znano, tudi na Vladi z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje v zvezi s Slovensko tiskovno agencijo, predvsem pa z načinom, kako direktor Veselinovič to pomembno ustanovo vodi. Prav zaradi nevzdržnosti razmer, v katerih se je znašla agencija, je Vlada pretekli teden sprejela sklepe, katerih realizacija po našem mnenju lahko pripelje do poslovanja agencije v skladu z zakoni in pravnim redom Slovenije. Podlaga za delovanje STA je Zakon o Slovenski tiskovni agenciji in PKP7, ki sicer arbitrarno posega v poslovni odnos med STA in Uradom vlade za komuniciranje kot predstavnikom ustanovitelja. Ukom je bil namreč nosilec krovne pogodbe za izvajanje javne službe po Zakonu o Slovenski tiskovni agenciji. V pogodbi je med drugim določeno, da mora STA Ukomu dostaviti vso dokumentacijo, kar omogoča pregled nad poslovanjem agencije in porabo davkoplačevalskega denarja. Ukom je namreč že lani maja ugotovil, da direktor Veselinovič na mesečni ravni prikazuje okoli 5 tisoč evrov več stroškov iz naslova izvajanja javne službe, kot je bilo to opredeljeno s pogodbo, ki je bila sklenjena 19. decembra 2019 za leto 2020.

Ne glede na pozive Ukoma se stanje ni v ničemer spremenilo. Še več, ugotovilo se je, da se je podobno ravnalo tudi v preteklih letih, finančno situacijo pa reševalo s poljubnim številom aneksov skozi leto. Tako se je prvi aneks med Ukomom in STA podpisal že dva meseca po podpisu krovne pogodbe. Kako se lahko že v dveh mesecih po podpisu pogodbe naredi aneks v višini 50 tisoč evrov?! In kako je lahko dva meseca pred tem direktor Veselinovič pripravil tako slab poslovni načrt ali bolje rečeno, kako je lahko pri podpisu vsakoletne pogodbe tako zavajal vlado?! Zaradi vsega naštetega je Ukom oktobra želel podrobneje pogledati finančno poslovanje STA. Ne glede na številne pozive direktor STA z različnimi izgovori dokumentacije ni želel posredovati. Posledično pa je Ukom moral zaustaviti financiranje. S PKP7 je ne glede na dejstvo, ali STA izpolnjuje svoje zakonske obveznosti iz naslova zakona, poravnal svoje obveznosti do STA. Kljub vsemu STA do danes še vedno ni posredovala zahtevane dokumentacije in s tem še vedno jasno krši določila podpisane pogodbe med direktorjem STA Veselinovičem in nekdanjo direktorico Ukoma. Iz sporočila, ki ga je posredoval član nadzornega sveta, pa je sicer evidentno, da želi direktor na vse načine ovirati delo posameznim članom nadzornega sveta, saj jim ne omogoči temeljitega pregleda poslovne dokumentacije. Še posebej si želi prikrivati stvari, ki so že v osnovi sporne, to so kompenzacijske pogodbe. Spoštovani, vsem je jasno, da mora biti poslovanje kateregakoli podjetja transparentno, da se morajo pogodbene obveznosti spoštovati, še posebej v kontekstu vladavine prava. V tem smislu dvomim, da kdorkoli od tukaj prisotnih podpira nespoštovanje pogodb. Prav tako sem prepričana, da nihče ne more podpirati mobinga nad novinarji in uredniki. Večkrat je bilo že izpostavljeno, kako je direktor Veselinovič obračunal z nekdanjim odgovorim urednikom in od njega zahteval dnevna poročila, kaj je delal, nato pa mu hudo bolnemu poslal odpoved delovnega razmerja. Gre za nesprejemljivo dejanje, še toliko bolj, ker gre za podjetje v stoodstotni državni lasti. Če kdorkoli izmed vas podpira takšna ravnanja direktorja podjetja, ki je v državni lasti, naj pove. Vlada takšna ravnanja ostro obsoja in stoji za dejstvom, da podjetja ne more voditi direktor s takšnim odnosom do zaposlenih. Med drugim naj izpostavim še en podatek, ki je bil v teh dneh tudi javno predstavljen. Ne glede na to, da bi moral biti administrativni del agencije ločen od uradniškega, so bila v Studiu ob 17h prebrana pisma, kako se je direktor Veselinovič vmešaval v uredniško delo in s tem grobo kršil tudi svoje zakonske omejitve. Takšni dopisi, koga pokrivati, koga ne, kako pokrivati izjave posameznih poslancev, so že sami po sebi protizakoniti, ki terjajo odstavitev direktorja. Hvala lepa. Kolega, imate besedo za dopolnitev vprašanja. Izvolite. **VOJKO STAROVIĆ (PS SAB):** Hvala, predsedujoči, za besedo. Moram takoj povedati, da z odgovori nikakor ne morem biti zadovoljen. So formalni, pikolovski in težko verjetni. Navsezadnje gre za neodvisno agencijo, za inštitucijo, ki je vodilni ponudnik informacij za domačo in tujo javnost. Rekli bi lahko, da je srčika slovenske medijske krajine; v stranki SAB ostro protestiramo proti vsakršnim napadom na medije. Tega si oblast enostavno ne more privoščiti. S tem prestopi Rubikon.

Neodvisni mediji so ena ključnih sestavin demokratične družbe in države. Poimenujejo jih celo kot četrto vejo oblasti, oblasti, ker nadzira oblast. Zdaj pa vidimo čisti drugo situacijo, ganjamo policijo na njo, delovno inšpekcijo, vse, kar hočemo. Izgleda, da res hočemo imeti medije po madžarskem, poljskem in srbskem modelu. Naravnost katastrofalno pa je, da kar šest najvidnejših mednarodnih organizacij za zaščito svobode medijev v pismu Evropski komisiji izraža zaskrbljenost nad dogajanjem pri nas. Slovenija je članica Evropske unije in kot kot taka imam dostop do skupnega proračuna in notranjega trga, imamo pa tudi obveznosti in zaveze. Kdaj bo konec teh kršitev vseh teh zavez? In na koncu bi vas še vprašal, če bi se izkazalo

Najlepša hvala. Še enkrat bi poudarila, Ukomu so se z 31. decembrom 2020 iztekle vse pogodbene obveznosti do Slovenske tiskovne agencije. Kot vam je znano, direktor Veselinovič iz nam neznanih razlogov Ukoma ne priznava kot predstavnika ustanovitelja, četudi ga je Vlada s tem, ko je na proračunsko postavko Ukoma dala sredstva za STA, evidentno priznala kot svojega zastopnika. Ne glede na to je direktor Veselinovič na Ukom poslal tudi zahtevek za plačilo domnevno opravljene javne službe po Zakonu o Račun je direktor Ukoma seveda moral zavrniti, ker bi sicer ravnal protizakonito in bil kazensko odgovoren. Kot prvo, ni sklenjena pogodba, kot drugo, pa je v PKP7 tudi določilo, da mora STA izvajati javno službo. Kdo sedaj to preverja, če te službe ne izvaja tako, kot je opredeljeno v zakonu? Če bi direktor Ukoma brez pogodbe plačal račun, ki ga je prejel, na koncu pa bi se izkazalo, da STA ne opravlja obveznosti iz naslova javne službe, kdo bi odgovarjal? Direktor Ukoma. Kdor je prepričan, da dela prav, zakonito in transparentno, mislim, da z obiskom inšpektorjev in drugih pristojnih organov nima nobenih težav. Ne glede na vse bi se dalo stvari že zdavnaj rešiti, pa jih očitno direktor Veselinovič ne želi. Kot talca pa jemlje vse zaposlene na STA, kar je znova nedopustno. Kateri direktor kateregakoli podjetja bi iskal tisoč in en izgovor, da ne predloži lastniku dokumentacije; hkrati pa izrablja podjetje, ki ni v njegovi lasti, propagandne namene, češ da ne ve, ali bo podjetje dočakalo 30 let. Skoraj po sistemu − raje imam, da gre podjetje v stečaj, kot pa da predam dokumentacijo. Nedopustno je, da direktor ne preda dokumentacije, za talca pa jemlje kar vse zaposlene na STA. Prav tako je nedopustna odgovornost nadzornikov, da še niso ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi.

najvišjega državnega organa, to je našega parlamenta, posvetili temi neodvisnosti medijev. To je moj postopkovni predlog, ker so mediji in njihov položaj ključni za demokracijo. Hvala lepa.

Mnogi smo se v preteklosti ukvarjali z revitalizacijo bohinjske proge. Tudi tisti posamezniki z vsem zanosom, ki so v okviru operativne iniciative praktično v zadnjih letih naredili izjemen premik na področju bohinjske proge. Moje današnje poslansko vprašanje se sicer tiče več podvprašanj, ni toliko povezano z bohinjsko progo, ampak bolj s povezanostjo med obema Goricama. Namreč, moč je razumeti, da bo prihodnje leto po mnogih letih spet vzpostavljena neposredna povezana med Novo Gorico in Staro Gorico, kar je v prihajajoči Evropski prestolnici kulture gotovo za pozdraviti, po dolgoletnih prizadevanjih tako nas kot mnogih v Novi Gorici in italijanski Gorici.

kot predpriprava za izgradnjo tako imenovanega povezovalnega loka, kar bi morali v bližnji prihodnosti storiti tudi na slovenski strani, zato da bi potniški promet ne bil primoran v Novi Gorici obračati

Najlepša hvala za to vprašanje. Za vzpostavitev potniškega prometa na relaciji Nova Gorica–Vrtojba–Gorica, po naše Stara Gorica, je torej predvidena izvedba direktne medpostajne odvisnosti med železniškima postajama Nova Gorica–Gorica. To bo šlo tako, da se bo vzpostavil potniški promet na sami relaciji Nova Gorica–Vrtojba–Gorica, izvedba ob tem pa zajema vzpostavitev tehnične medpostajne odvisnosti na odseku Nova Gorica–Vrtojba, Nova Gorica–Šempeter, Šempeter–Vrtojba, Šempeter–Prvačina, sistem medpostajne odvisnosti med železniško postajo Vrtojba na progi številka 71 in Gorica Centrale v Italiji, ki je pripravljen za vključitev v obratovanje. Izvedba del je predvidena še v tem letu, torej v letu 2021, ocenjena vrednost postavitve medpostajne odvisnosti pa je skoraj pol milijona evrov, natanko 472 tisoč evrov. Investicija na železniški postaji Vrtojba je potrebna za vzpostavitev potniškega prometa. Predvidena je tudi gradnja novega bočnega potniškega perona, v okviru gradnje je predvidena tudi ureditev dostopnih poti in ustrezne same komunalne ureditve. Tukaj je ocenjena vrednost gradnje 235 tisoč evrov, izvedba pa je prav tako v letošnjem letu. V letošnjem letu bomo oba projekta tudi zaključili oziroma začeli z njima. S samo investicijo bo omogočen potniški promet na relaciji Nova Gorica–Vrtojba in Gorica brez kakršnekoli omejitve zasedenosti železniške postaje Vrtojba z osebjem. Tako se bo lahko razvijalo in širilo povezovanje slovensko-italijanskega železniškega sistema in z ukrepom se bo dosegla večja izkoriščenost javne železniške infrastrukture. Čezmejna potniška povezava, kot kaže, je pomembna

med Ajdovščino in Postojno lahko odgovorim sledeče. Že sedaj pripravljamo resno resolucijo. Ta resolucija ni dana samo na mizi, ampak bo tudi tukaj v parlamentu, ta resolucija zlasti govori o tem, kako do leta 2050 in naslednjih nekaj let pripeljati železnico med Postojno pa do Ajdovščine zelo resno, na kakršenkoli način, zaradi tega, ker prometni tokovi kažejo na to, da potencial v tej povezavi vsekakor je. je. Tudi kot domačin lahko ocenim, da v tej povezavi potencial v tem obdobju je, in v nadaljevanju se bo Državni zbor s tem resno tudi ukvarjal. Ta resolucija bo v naslednjih treh tednih na Vladi in potem tudi v Državnem zboru. Hvala lepa. Gospod Kordiš, imate besedo za dopolnitev vprašanja. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani minister. Gotovo gre za lepo novico ne samo za severno Primorsko, ampak tudi za Gorenjsko, da bo v zelo kratkem povezana s celotnim italijanskim železniškim omrežjem. Moje podvprašanje je, minister, predvsem naslovljeno na tisto, s čimer ste svojo uvodno besedo zaključili. Namreč, jasno je, izhajajoč iz tega zemljevida in tudi iz zgodovinski dejstev, da že v času prve svetovne vojne, v času Soške fronte je Avstro-Ogrska načrtovala povezavo, konkretno med Črnim Vrhom in Ajdovščino. To je, bom rekel, nek oris proge, o kateri upam in si drznem reči, da je priložnost najine generacije, še posebej, ker izhajava iz istih krajev. krajev. Spoštovani minister, rekli ste, da je resolucija v pripravi, sledila bo tudi predstavitev v Državnem zboru. Ker govorimo o trajnostnem prometu, govorimo o smernicah, ki predvsem nekje narekujejo tempo prihodnosti. Želel bi si, da se bova midva v bližnji prihodnosti lahko zapeljala iz Nove Gorice mimo Ajdovščine ali do Vrhnike ali do Postojne, in zato je potrebno umestiti v resolucijo tudi to traso. Zato vam danes javno, o tem sva že govorila, tudi predlagam, da umestite predvsem regijsko – progo v Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa za leto 2030. Mislim, da bi to bila zelo pomembna gesta ne samo najine generacije, ampak prihodnosti za to, da postavimo temelje neke nove proge, povezave

letih. Naj povem eno stvar, da ta trenutek, ko nekateri očitate meni in ministru, pristojnemu za evropsko kohezijsko politiko, da smo vse zamudili, da nič nismo pametno vložili in tako naprej, naj povem, da projekti v preteklosti niso bili pripravljeni. Mi se ta trenutek ukvarjamo s projekti in jih pripravljamo, da pridejo v zgodbe umeščanja v prostor. Ta železniška povezava je ta trenutek v tej fazi, da začnemo z idejnimi postopki, da sploh začne biti neka ideja. Iz te ideje moramo mi začeti samo umeščanje. Se pravi, to ni povezava Ljubljana–Maribor, ki že obstaja, pa govorimo o idejnih rešitvah, da jo bomo pohitrili, da jo bomo naredili bolj ekonomično in tako naprej, ampak gre za povezavo, ki ne obstaja in smo na nulti točki. Prva zgodba, ki je, je ta, da ta parlament bo v roku enega meseca dobil na mizo to resolucijo in v tej resoluciji bo tudi ta povezava. Prva zgodba je, da tudi Socialni demokrati, katere pomemben član ste vi, gospod Nemec, to resolucijo podprete. Od takrat naprej se bomo pogovarjali o tem, kdaj začnemo umeščanje v prostor. Jaz si nekaj pa želim, tukaj pa pred celotnim parlamentom povem. To, da pohitrimo postopke umeščanja v prostor regionalnih železniških prog in tudi pomembnih **ten-t** prog, torej novih prog ali **ten-t** prog. Za kaj gre? Zaradi tega, ker mi imamo ta trenutek, naj vam povem, predvideno umeščanje v prostor za regionalno progo Ljubljana–Kranj 12 let. 12 let. Ljubljana–Kamnik je 7 let. Torej, kdaj bomo to zgradili? Ne vem, čez 20 let. Se pravi, čas pa teče. Torej bistven element ni v tem, da ne bi imeli denarja, da ne bi imeli idej, vizije. Jaz vizijo imam. Idejo imam. Verjamem, da denar lahko dobimo, poenostaviti pa moramo postopke. Moja naloga tudi tukaj je, da ob tem, ko imamo ideje, tudi poenostavimo postopke, da bi lahko od Postojne do Nove Gorice ali pa najprej do Ajdovščine prišli z vlakom hitreje oziroma da bi končno vzpostavili lahko samo progo. O tem lahko ta parlament tudi diskutira in bom tudi zelo vesel, da o tem razpravljamo. Zakaj? Zaradi tega ker si želim, da ta resolucija, ki jo bomo imeli v roku enega meseca v tem parlamentu, mislim da v roku 14 dni je to na Vladi, da potem v roku enega meseca o tem tudi opozicija, tudi vi sami glasujete pozitivno, ne pa po tej inerciji: opozicija, recite ne, tega mi ne bomo podprli. Hvala lepa. Gospod minister, časa ni več. Gospod Nemec, imate besedo za postopkovni predlog. **MATJAŽ NEMEC (PS SD):** Moj postopkovni predlog je, da se opravi razprava. Dovolite mi, predsedujoči, sicer se strinjam, sem razumel neke polemike o tem, jaz sem vedno tukaj, ko podpiramo dobre predloge, tako tudi moja stranka, zato verjamem, da imamo enake cilje, iste cilje. Moja pričakovanja niso bila, da bo v strategiji že sama proga umeščena, ampak predvsem, da se jo predstavi kot potencialno progo, ki jo bomo lahko v naslednjih obdobjih umeščali, ali bo to ena vlada ali je to druga vlada, ampak zato, da postavimo neke temelje. Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Torej postopkovno predlagam, da glasujemo jutri o tem, da se opravi o tem razprava. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal jutri, v okviru glasovanj. Gospod Boštjan Koražija bo postavil vprašanje ministru za okolje in prostor mag. Andreju Vizjaku. Izvolite, imate besedo. Spoštovani predsedujoči, najlepša hvala za besedo. Danes, 22. marca, obeležujemo svetovni dan voda. Kako vlada in vi kot minister, gospod Vizjak, ste tudi pokazali s tem predlogom spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ZV-1G, in sicer v spremembi 69. člena, iz katerega ste v tem zakonu o vodi umaknili še tiste zadnje varovalke, navedene zato, da bi se dosledno prepovedovala gradnja objektov in naprav, v katerih se uporabljajo nevarne snovi, ter gradnja odlagališč na vodovarstvenih območjih. Se pravi, dejansko glede na to, da danes obeležujemo svetovni dan voda, bi pričakoval, da boste v ta zakon oziroma tudi v ta člen še dodali dodatne varovalke, ki bi preprečevale zlorabo teh vodnih virov oziroma tudi še te vodne vire dodatno zaščitile. Prihajam z območja, kjer imamo konstantno problem s čisto pitno vodo. vodo. To je območje Dravske kotline, bi pa še rad tudi opozoril na problem Murske kotline in Savinjske kotline. Mislim, da ste tudi seznanjeni s temi poročili oziroma s tem monitoringom, ki je bil opravljen leta 2019 glede podzemnih vodnih teles. V tem monitoringu so bile specifično izpostavljene prav te tri kotline, se pravi Dravska, Murska in Savinjska kotlina,

Saj tudi sami veste, ker ste se s tem tudi kar konkretno ukvarjali, da imajo pozemne vode zelo slabo samočistilno sposobnost in onesnaženje, ki zaide v to podzemno vodo, se tudi zaradi teh specifičnih fizikalnih in kemijskih procesov tam zadržuje daljši čas.

da za 97 odstotkov prebivalcev Slovenije v bistvu podzemna voda predstavlja glavni vir pitne vode. Zato me zanima: Ali ste dobili kakšne dodatne rezultate, delne rezultate monitoringa kakovosti vode za preteklo leto? Ali je na to mogoče vplival tudi sam koronavirus oziroma če sta mogoče celo ta monitoring opustili?

zakona o vodah, da bomo res imeli možnost in dostop do čiste pitne vode, do katere trenutno žal sedaj imamo samo delno ali pa ga nimamo? Hvala lepa. Gospod minister, izvolite, imate besedo. **MAG. ANDREJ VIZJAK:** Spoštovani poslanec, najlepša hvala, da ste mi danes na svetovni dan voda dali to priložnost, da spregovorim o tem izredno pomembnem vprašanju ne samo za Slovenijo, ampak širše. V Sloveniji bomo dosledno, zlasti pa z ukrepi Ministrstva za okolje, varovali vodne vire, preprečevali onesnaževanje in spremljali stanje tako podzemnih kot seveda tudi nadzemnih voda v tem smislu, da ohranimo karseda dobro stanje voda tudi prihodnjim generacijam. Zelo veliko se je govorilo o uredbi oziroma o zakonu, ki je v obravnavi, ampak na podlagi tega zakona ne bomo, poudarjam, ne bomo dovolili nikakršnih nevarnih proizvodnih objektov na vodovarstvenem območju.

dovoljeni pa so danes vsi storitveni objekti, ki uporabljajo nevarne snovi. Na vodovarstvenem območju stoji nešteto bencinskih črpalk, bencinskih črpalk, nešteto avtopralnic, čistilnic, takšnih in drugačnih obratov storitvene dejavnosti, mešalnic barv, lakirnic, ki uporabljajo nevarne snovi. In to ni prepovedano. Tudi roko na srce, ti proizvodni kakor tudi storitveni potencialno – potencialno zgolj ob havarijah ali nesrečah – ogrožajo vire v podzemnih vodah ali nižje oziroma tudi vire potem pitne vode, medtem ko po moji oceni daleč največje tveganje za stanje voda predstavlja še vedno kmetijstvo, čeprav vse manj zaradi seveda sodobnega načina, kakor tudi transport nevarnih snovi, ki je dovoljen. Danes lahko največje in najbolj strupene kemikalije prevažate preko vodovarstvenih območij. Tveganje za nesreče, za izlitje – nedavno se je to zgodilo, recimo, na Primorskem oziroma izlitje kerozina, kar dobro poznamo in ni bilo povezano z nobeno proizvodno dejavnostjo. Zato je zelo zanimivo spremljati danes – kako bi rekel – orkestralni napad na ta zakon s strani tistih, ki so molčali takrat, ko se je umeščal in gradil kanal C0 čez vodovarstveno območje. Takrat ni bilo nobenega nikjer, ki bi branil vodovarstveno območje pred glavnim kanalizacijskim vodom čez čez to razmeroma občutljivo območje – brez predhodne presoje vplivov na okolje. Torej, spoštovani poslanec, lahko vam garantiram, da bomo v Ministrstvu za okolje naredili vse,

1998 do 2019, to se pravi za skoraj 30-letno obdobje, kažejo statistično značilnost trendov zniževanja koncentracij nitrata, atrazina in njegovega razgradnega produkta destil-atrazina na vodnih telesih podzemnih voda in na posameznih merilnih mestih. Trendi za nitrat padajo na vseh vodnih telesih podzemnih voda, z izjemno Krške kotline, atrazin in desitil-atrazin sta v Savski kotlini in Ljubljanskem barju ter v Savinjski kotlini prisotna le še v sledovih pod 0,03 mikrograma na liter. Stanje v vodnih telesih se je izboljšalo. V nekaterih vodonosnikih se vrednosti desitil-atrazina, Krška kotlina, in atrazina, Murska kotlina, še niso znižale, torej je še vedno okoli 0,03 mikrograma na liter, vendar te ne kažejo nekih trendov. trendov. Če povzamem. Kemično stanje teh ključnih parametrov se izboljšuje oziroma stagnira. Seveda je treba te trende ohraniti oziroma celo izboljšati in zato je nujno, da nadaljujemo z ukrepi, ki so sprejeti v Programu ukrepov upravljanja z vodami in to bomo na Ministrstvu za okolje tudi dosledno izvajali v prihodnje.

Bi pa povedal še eno zadevo glede atrazina in nitratov. Ja, saj to je problem. Atrazin in nitrati se tudi počasi čistijo v teh podzemnih vodah oziroma teh vodnih telesih in tu tudi pričakujem, da boste imeli neko dodatno strategijo, kako boste reševali ta problem, da boste poskušali čim prej oziroma tudi čim hitreje, kolikor pač gre zaradi teh kemijskih procesov, ki potekajo, čim bolje in čim več očistiti to območje vodovarstveno, se pravi Dravska kotlina, Murska kotlina in Savinjska kotlina. Zdaj

v torek. Se pravi, da lahko pričakujemo, da boste dodali dodatne varovalke za zaščito teh vodovarstvenih območij, da boste poskrbeli, da bom dobili tudi amandmaje oziroma da boste podprli amandmaje, ki bodo šli v tej smeri na sami seji Državnega zbora. Vsaj tako sem razumel. Ali sem si mogoče narobe razlagal? To sem tudi želel in tudi prav je, da bi šli v tej smeri. Se pravi, če že govorimo o zaščiti teh vodovarstvenih območij, potem mislim, da je to edina rešitev, da ta zloglasni 69. člen

Spoštovani poslanec, hvala za to dodatno vprašanje in možnost, da pojasnim. Namreč že sedaj je v predlogu Vlade kar nekaj varovalk, da do možnosti, da bi zaradi proizvodnih obratov, ki uporabljajo nevarne snovi, prišlo do onesnaževanja – je že zdaj urejenih. Namreč, prvič. Za vsak tak potencialni obrat, ki bi se gradil na vodovarstvenem območju, je potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje. Okoljevarstveno soglasje pomeni, da stroki – poudarjam stroki, ne politiki – prepustimo oceno, ali določen konkreten tip proizvodnje lahko povzroči z uporabo nevarnih snovi onesnaževanje okolja oziroma podzemnih voda ali ne in ali so predvideni ukrepi s projektom zadostni, da zmanjšujejo kakršnokoli tveganje, da do tega pride. Po domače povedano, na vodovarstvenem območju se lahko postavi tudi, recimo, proizvodnja, ne vem, železnih ograj, kjer

se v taki presoji ugotovi, koliko je teh količin, ali so ukrepi, da ne pride do kakršnegakoli onesnaževanje okolja zadostni ali ne, in posledično se izda dovoljenje. Sedanja uredba oziroma sedanji zakon a priori prepoveduje sleherno proizvodnjo na vodovarstvenem območju, ki uporablja nevarne snovi, dovoljuje pa sleherno storitveno dejavnost, ki uporablja nevarne snovi na vodovarstvenem območju, seveda kljub temu ob spoštovanju okoljevarstvenega soglasja, in da uredba o vodovarstvenem območju to omogoča. Mi želimo samo izenačiti proizvodne in storitvene dejavnosti, ker menimo, da je tveganje za podzemne vode identično pri storitveni ali proizvodni dejavnosti in odvisno od vsakega projekta posebej, kar mora oceniti stroka in stroka dati odgovor, ali je tveganje sprejemljivo ali ne. ne. V tem se razlikuje ta predlog od tega dosedanjega stanja. To se pravi, po naši oceni ni možno zaradi varovalk – prva varovalka je, da je potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje, in drugo je, da mora tako dejavnost dopustiti tudi uredba o vodovarstvenem območju, da so te varovalke dovolj, da ne pride do nikakršnih možnosti ogrožanja vodnih virov. Ne nazadnje sodobne tehnologije proizvodnih obratov preprečujejo uporabo nevarnih snovi in jih zamenjujejo z nenevarnimi, predvidevajo nešteto preventivnih ukrepov, da do kakršnekoli potencialne kontaminacije podtalnice ne pride. To je po naši oceni še neko zmerno tveganje oziroma še neka zmerna možnost dopuščati take proizvodne obrate.

Mi kot državljani od vas, gospod minister, pričakujemo, da boste v tej smeri delovali, se pravi za zaščito okolja in v dobro državljanov. Glede vašega prejšnjega izvajanja oziroma razlage tega zakona mislim, da bi morali v luči

ali zapirati oziroma jih nekam seliti na območja, ki bodo lahko to omogočala, kjer bodo lahko delovali. Oziroma tudi v tej smeri bo treba delovati, da teh obratov v resnici sploh več ne bo, ki bi kakorkoli

pogovorimo vsi tukaj v Državnem zboru. Saj zato pa smo poslanci, zato ker smo v imenu državljanov, okolja in narave tukaj. Tako da opravimo razpravo. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v okviru glasovanj.

Gradovi so res dolgotrajne stavbe, ampak samo, če kdo v njih živi in jih vzdržuje, sicer hitro propadejo. Ravno to se vrsto let dogaja z gradom Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem, ki je eden izmed 33 gradov ali dvorcev, ki so bili proglašeni za kulturni spomenik državnega pomena. Ta naziv in status si je objekt prislužil tudi zaradi svojih nekdanjih imenitnih lastnikov, med katerimi so bili Celjski grofje, baroni Mosconi, družina Auersperg in drugi. Z odlokom o razglasitvi območja Šrajbarski turn za kulturni spomenik državnega pomena je leta 1999 grad prešel v lastništvo države in v njenem imenu Ministrstva za kulturo. Po načrtih o investicijskih vlaganjih države bi moralo Ministrstvo za kulturo leta 2003 po opravljenem posnetku gradu ter izdelani dokumentaciji pričeti z obnovo gradu. V sklopu obnove je bila v njem predvidena ureditev prostorov za izobraževanje, kulturne, razstavne, gostinske ter gospodarske dejavnosti, a do nje brez kakršnekoli obrazložitve ni prišlo. Do naslednje namere je prišlo leta 2007, ko je občina Krško obnovo gradu Šrajbarski turn uvrstila v enega izmed sklenjenih protokolov z državo na račun umeščanja odlagališča NSRAO na območju Vrbine, vendar tudi ta poskus ni bil realiziran. Spoštovani minister! Vem, da kot strokovnjak za zgodovino gotovo poznate pomen Šrajbarskega turna, poleg tega pa ste bili na enakem političnem položaju kot danes tudi leta 2007, zato vam dodatne obrazložitve gotovo niso potrebne. Zato vas samo sprašujem: Ali bo država pustila, da ta kulturni in arhitektonski biser še naprej propada ali bo končno začela uresničevati protokol, v katerem se je pred 14 leti obvezala za njegovo obnovo?

obnovo gradu uvrstila na seznam zavez v zvezi z umestitvijo odlagališča nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov v Občini Krško in v ta namen naj bi bil podpisan, seveda, protokol o financiranju obnove gradu Šrajbarski turn, ki naj bi ga podpisalo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija za radioaktivne odpadke in Občina Krško. S podpisom protokola naj bi se Ministrstvo za kulturo zavezalo izvesti obnovo gradu iz sredstev Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj, obdobje 2007–2013, vendar ministrstvo protokola potem, kot vem, ni podpisalo, ker ni moglo zagotoviti finančnega vira za celovito obnovo. Ob tem bi rad povedal, da smo v tistem času obnavljali tudi grad Pišece, kar verjetno veste, kjer je za tem tudi stala Agencija za radioaktivne odpadke, Občina Brežice v tem primeru, vendar ko smo grad obnovili, so odstopili od vseh tistih zavez, ki so jih dali prej. Grad je danes v večini, pravzaprav večinoma, 99-odstotno obnovljen in prazen, kar je seveda tisto, kot pravite, če je grad prazen, potem propada. In dejansko sedaj obnovljena hiša, obnovljen grad, v katerega je bilo vloženo ogromno sredstev in truda, propada. V zvezi s Šrajbarskim turnom je treba ugotoviti, da je grad trenutno prazen, za silo vzdrževan, vendar ni primeren za uporabo. Stanovalci, ki so v tem gradu živeli, dokler se niso izselili, so postopoma uničili dekorativne lesene tlake, to sami dobro veste, keramične peči in drug inventar. V delih gradu so razpoke,

leta 2018 naročilo preiskavo o materialno-tehničnem stanju strešne konstrukcije in posnetek obstoječega stanja strehe in strešne konstrukcije. Ministrstvo se vsekakor zaveda, da je ta grad treba tako ali drugače vzeti v okrilje pravzaprav neke obnove in novembra 2020 je bila, torej pred nekaj meseci, sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, DGD PZI za sanacijo strehe in strešne konstrukcije in projekt bo izdelan do sredine tega leta. Izvedba sanacije strehe je predvidena do leta 2022 in 2023. Drugih večjih posegov se seveda ni izvajalo. Ves čas pa se izvajajo nujna vzdrževalna dela, da se prepreči nadaljnje nastajanje še večje škode. Kakšna bo nadaljnja usoda za grad Šrajbarski turn? Pri ovrednotenju kulturnih spomenikov, že iz leta 2009, je dopuščena možnost,

in da se potem da v upravljanje ali pa v najem najboljšemu ponudniku, ki bi dejansko lahko izvajal tam tudi ne nazadnje določene dejavnosti,

v svojih vprašanjih pogosto omenjam problematiko jedrske elektrarne ali radioaktivnih odpadkov in najsibo to na prvi pogled nenavadno, tudi tokrat ne morem mimo tega. Že na prejšnji seji ste slišali, da je minister Vizjak najavil selitev sedeža ARAO v Krško, kjer naj bi še letos začeli z gradnjo odlagališča. Slišali pa smo tudi, da je država obljubila, da bo reševanje gradu vključila prostorske potrebe agencije ARAO. Žal se usoda reševanja Šrajbarskega turna vleče prav tako zelo počasi kot gradnja odlagališča in medtem država tudi ni uspela poskrbeti za njegovo obnovo, zato je za zdaj zamujena priložnost, da bi agencija tam dobila svoje prostore. Res je tudi, da se ni našel nihče, ki bi sam prevzel grad v lastništvo, je pa ves čas in tudi danes precej zanimanja za njegovo souporabo v gospodarstvu. Grad je namreč za razliko od mnogih drugih na izjemno lepi lokaciji. Pošteno je tudi povedati, da je v zadnjih letih na usodo gradu najbolj opozarjal tako Občino Krško kot vso slovensko javnost gospod Jože Olovec, krški občinski svetnik in predsednik Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem. On je na ogled gradu povabil tudi mnoge znanje osebnosti, kot so današnji minister za zunanje zadeve Anže Logar, bivša evropska poslanka Patricija Šulin in drugi. Ker ste tako Olovec kot vi minister, vsi člani iste politične organizacije, upam, da bo tokrat vendarle prišlo do premikov glede usode Šrajbarskega turna tako kot ste mi v obrazložitvi že povedali. Hvala.

okolica, občina, širša okolica ponudi vsebine, ki bi zagotavljale možnost po obnovi, da ta grad živi ali pa taka zgradba živi s pozitivno ničlo, če rečem v gospodarskem žargonu, in tukaj naklonjenosti potem ne umanjka. Seveda smo mi v letošnjem letu in tudi za naslednja leta naredili določene načrte prav v zvezi tudi z evropskimi sredstvi in podobnimi zadevami, vendar če bi dobili prave programske vsebine, prave in prepričljive, verodostojne

potem bi ministrstvo lahko k taki obnovi hitreje pristopilo. Vsekakor se pa ministrstvo te pozicije tega gradu zaveda in kot sem omenil že v prvem odgovoru, zato tudi vsaj v določeni meri skrbi toliko, da se to propadanje ne nadaljuje. Ampak važen je, kot sem rekel, program, vsebina, ki jo pa lahko ponudi samo okolje, v katerem taka zgradba stoji. Hvala lepa. Nadaljujemo. Poslanec Miha Kordiš bo postavil vprašanje ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu. Izvolite. Hvala. Prej je bil minister Vrtovec še tukaj … Prihaja. V redu. Moje vprašanje se nanaša na nivojske in izvennivojske prehode na spodnjem delu gorenjske železnice oziroma kot minister ve, tista točka, ki me žuli, je predvsem železniški prehod na Trati, ki ga je Slovenska železnica mimo soglasja Občine Škofja Loka zaprla za motorni promet in to ob ostrem nasprotovanju vseh lokalcev – od lokalnih gasilcev do vaščana Trate. Predvsem je to zaprtje za motorni promet prehoda na Trati problematično z vidika, ker preko tega prehoda pelje najkrajša, najhitrejša intervencijska pot in za industrijsko cono in za lokalne prebivalce. 250 vaščanov ima Trata, 450 ljudi dela tam v industrijski coni v Knaufu. Da se nekaj zgodi, je hitra intervencija ključnega pomena ta scenarij ni hipotetičen. Približno 2 leti nazaj, februarja, je v Knaufu zagorelo in samo pravočasen prihod gasilcev je preprečil, da niso šle v zrak plinske jeklenke v skladišču, ki se je vnelo. To zaprtje prehoda za motorni promet, kolikor se na njega Slovenske železnice oziroma Komisija za nivojske prehode sklicujete, še vedno ni po regulah, na katere se sklicujejo, zato je bila v Škofji Loki pripravljena alternativa, se pravi neka druga začasna rešitev. Na to začasno rešitev Občina Škofja Loka ni dobila odgovora. Nekateri člani komisije pa je ob zadnjem ogledu in sestanku komisije na sami lokaciji niti prebrali niso. Ta rešitev ima to prednost, da čez prehod spusti lokalni in interventni promet. Na mizi imamo torej dve izvedenki, dve alternativi, dve začasni rešitvi. Ena rešitev, za katero stojijo lokalni gasilci, vaščani Trate, Občina Škofja Loka, skratka celotna Škofja Loka, ki se s tem vprašanjem ukvarja. Druga pa je ta rešitev implementirana v praksi, kakor so jo postavile Slovenske železnice, da je meni nič, tebi nič mimo soglasja z Občino Škofjo Loko, mimo lokalnih gasilcev, ki poznajo to območje, in mimo lokalnega prebivalstva izkoristila, izrabila prenovo prehoda čez železniške tire za to, da ga je zaprla za motorizirani promet in s tem v nevarnost spravila življenja že omenjenih 250 vaščanov Trate in 450 delavcev v industrijski coni, predvsem v tovarni Knauf. Minister Vrtovec, zanima me: Kdaj boste zaustavili zapiranje prehoda Trata in kdaj lahko Občina Škofja Loka pričakuje odgovor na to svojo utemeljeno alternativo, kaj s tem prehodom narediti do izgradnje izvennivojskega križanja? Hvala. Zelo neodgovorno bi bilo z moje strani to, da bi rekel, gospod Kordiš, kje ste bili dve leti nazaj, ko ste bili tisti, ki ste podprli ono vladajočo koalicijo, ki je to naredila.

oziroma zraven so bili vsi iniciatorji okrog tega. Ta komisija je prvič izdala sklep že leta 2009, takrat, ko mene pa vas ni bilo še v tem parlamentu. Postopki so se nadaljevali potem v bistvu do tiste koalicije, tiste, ki jo je tudi Levica podprla, da je bila izvoljena v parlamentu. Zdaj se jaz trudim na ta način, da bi lahko naredili, karkoli bi bilo mogoče, da bi naredili čim lagodnejše življenje onim delavcem, ki delajo v dotičnem podjetju, in seveda tudi prebivalkam in prebivalcem. Imamo tam enega invalida, ki vsakodnevno hodi oziroma gre z vozičkom čez tire, da ne bo pomote. O tem sem zelo podrobno seznanjen in mi imamo to v vidu. Ampak, ko enkrat komisija sprejme dotične sklepe – kar se je zgodilo pred mojim mandatom, da ne bo pomote –, je zelo težko vrniti na nulto stanje. Delamo pa zdaj vse, da bi to ubranili oziroma da bi šli nazaj na nulto stanje. Lahko rečem, da to, kar je status sedaj – da ne boste rekli, da gre samo za politično obračunavanje na podlagi nekih preteklih dejanj in tako dalje – jaz verjamem, da je še vedno dovolj manevrskega prostora, gospod Kordiš, da bomo to vrnili nazaj tako, kot je potrebno. In sicer, da da bo zlasti za avtomobile, za tovornjake težko. Če greste zdaj na Google Maps, pa boste videli ta prehod, boste ugotovili, da so v bistvu tudi tovornjaki šli prej čez ta prehod. To bo v bodoče onemogočeno. Ne trdim pa, da bo bilo tako enako za avtomobile. Kar pa je bistvenega pomena, pa je to, da naredimo oziroma da smo že sprejeli vse potrebne sklepe. Župan, gospod Tine Radinja, tudi ve, da smo naredili vse potrebne sklepe, sprejeli vsa stališča, da končno po dolgih letih prenovimo, dogradimo, obnovimo za več 10 milijonov evrov obnovimo železniško postajo Škofja Loka in v tej rekonstrukciji, ki bi se lahko začela v letu 2022, tudi naredimo podvoz, ki vključuje tudi ta del, gospod tudi za ta del, ne za tovornjake, govorimo pa za osebne avtomobile. To je to. V vmesnem obdobju, govorim o tem do leta 2023, pa tudi apeliram na to skupino, to komisijo, da o tem še enkrat razglablja, ali je bilo to narejeno na vrat na nos. Lahko se tudi strinjam z vami, da je bilo to na vrat na nos. Če bi bil jaz lokalni poslanec, bi enako govoril, ampak prvič je bila lokalna skupnost pred obstoječim županom, ki ga osebno poznam, soočena leta 2009. Od takrat naprej ni bilo ne duha ne sluha. Potem je bilo to v tistem mandatu, se pravi pred menoj, postavljeno in zakoličeno. Nisem bil minister

na tistem prehodu, ker vi govorite, da naj bo spet prehod, povozil, boste rekli, da je minister kriv in naj odstopi. Takrat bo tisti minister kriv, ker je ta prehod naredil, da je spet tam prehod.

gospod Kordiš in ne vem kdo prevzame vso odgovornost za smrti, potem verjamem, da bo komisija lažje o tem odločila. Zelo težko pa bom jaz rekel komisiji, da naj spremeni svoje odločitve za nazaj in če se v roku, dokler podhoda ne bo, karkoli zgodi na tem prehodu, sicer zavarovanem – bodimo pošteni, zavarovanem –, ampak je v sklopu železniške postaje, če se karkoli zgodi, boste s prstom kazali, mhm, a vidiš, zakaj je smrtna žrtev. Vsi smo lahko pametni takrat, ko je vse v redu, ko pa pride kaj narobe, pa na koncu minister odgovarja. Dolgoročna rešitev, gospod Kordiš, pa je ta, da smo se z županom že pogovorili, da preden bomo začeli delati postajo, naredimo podhod naslednje leto.

katerem sem ga spraševal. Pa vendarle mu bom odgovoril, kje sem jaz bil 2019, ko je njegova predhodnica Alenka Bratušek ravno tako branila odločitev, da se ta prehod zapre. poklical sem jo na odgovornost, dal sem ji poslansko vprašanje in z vašim glasom je bila izglasovana splošna razprava, imeli smo splošno razpravo na to temo. Tu sem bil, opravil sem svoje delo na podlagi mandata prebivalk in prebivalcev Škofje Dejali ste, da bomo ta prehod vrnili nazaj, da se tega nadejate. Zelo preprosto: Zanima me, kdaj? Na mizi imamo občinsko rešitev, ta občinska rešitev je primerna in ne more čakati na obnovo železniške postaje, čeravno si jo vsi želijo. Sklicevanje na odločitve za nazaj pa prav tako ne pije vode, čeravno priznavam, gospod minister, da to ni vaša krivda – za zatečeno stanje na prehodu namreč. Ampak že v preteklosti, ko so bili sprejeti dogovori in odločitve, recimo, omenjali ste letnico 2009, je bila obljubljena celostna ureditev v kontekstu te celostne ureditve pa tudi podvoz. Zdaj pa imamo – kaj? Zaprt železniški prehod, čez njega gasilci ne morejo, podvoza pa nikjer oziroma je bil najbližji podvoz narejen za industrijske potrebe en kilometer stran, po katerem se intervencijska pot podaljša za štiri, pet minut, kot vedo povedati lokalni gasilci. Zaradi tega lahko kaj hitro pride do nesreče in ne bo ene smrtne žrtve, ne bo dveh smrtnih žrtev, žrtev, merile se bodo v nekaj sto, če zajemamo prebivalce Trate in če zajemamo zaposlene, ki delujejo v Knaufu, ki se ukvarja tudi z materiali, ki so lahko vnetljivi. Kaj se zgodi, če gre v zrak kisikarna Knauf?

V osnovi bi se z vsem povedanim strinjal, ampak je problem v tem, da je tukaj problem pravne podlage. Mi smo v preteklosti izčrpali oziroma so izčrpali vse pravne možnosti. Če bi jaz imel tukaj možnost ta trenutek reči, okej, bomo ta prehod nazaj oživeli, gospod Kordiš bo tudi prevzel odgovornost, karkoli se bo zgodilo, bi to naredili. Ni problem. A ne gre sam za odgovornost, da nekoga potem tam povozi, gre za to, da imamo komisijo, in to ni samo komisija mojega ministrstva. Če bi jaz rekel, da je to samo moja volja, bi tam lahko to nazaj vzpostavili, ker ni gospod Kordiš edini, ki to vprašanje postavlja, je še kdo drug. Ogromno vprašanj dobivamo z naslova tega prehoda in ni samo moč ministrstva, so tukaj tudi Slovenske železnice, ki spadajo pod nek drug resor, samo vsebinsko so z mano povezane. In še neko drugo ministrstvo, ki tudi to pokriva. Ni problema, lahko pritisnemo na plin, pa se o tem pogovarjamo. Ampak, še enkrat, takrat ko se bo kaj zgodilo, če na vrat na nos kdorkoli kaj odloči v primeru tega prehoda, bo odgovoren minister, zakaj tega prehoda ni ukinil. O tem bi se morali pogovarjati, govorim, nekaj let nazaj, danes pa se pogovarjamo o tem, ko je minister Vrtovec končno dobil rešitev, in sicer da naredimo podhod naslednje leto,

Mi smo se z županom o tem pogovarjali mesec dni nazaj. Lepo, da se pobrigate za to, ampak o tem smo se z gospodom županom pogovarjali že nazaj. Seveda rešitve še nimamo, da bi ta prehod oživeli nazaj. Zakaj ne? Zaradi je ključna problematika, ali lahko povrnemo stanje, ki je bilo pred tem. Ali imamo pravno podlago? To je ključno. Takrat, ko ste vi postavili to vprašanje in smo v opoziciji podprli glasovanje o tem, da naredimo razpravo, takrat je bil pravi čas za to. Ko pa je enkrat tam postavljen pesek, ni več ramp, ni nič. To mene vi sprašujete dve leti, tri leta zatem. Lahko ponovno zavrtimo nove stroške in vse. Sicer pa ta čas, ja, podaljša se tudi intervencijski čas za okoli tri minute, tudi za prehode, vse se podaljša, se strinjam s tem, ampak reševati situacije z nekajletno zamudo je mnogo težje kot pa takrat. Lahko povem samo, da se bomo potrudili, seveda se bomo potrudili in tudi županu sem to obljubil, da bi lahko dobili neko rešitev.

za besedo, predsedujoči. Seveda želim splošno razpravo zaradi tega, ker argumenti gospoda ministra ne zdržijo. Za začetek argument o tem, da z zapiranjem železniškega prehoda na Trati stoji neka pravna podlaga. To ne drži oziroma drži zelo pogojno, zaradi tega ker po tej isti pravni podlagi bi bil ta prehod na Trati potrebno zapreti v celoti. Puf! Ne pa, da je še odprt za vse, kar ni motoriziran promet. Seveda mislim, da bi moral ostati odprt, ker varnost v odnosu do industrijske cone in gasilskega dostopa do vaščanov Trate odtehta to, da je ta prehod odprt za pešce. Pa vendarle pravnoformalni argument že zdaj ni upoštevan, že zdaj ni konzumiran. Vse, kar lokalci v Škofji Loki želimo, je, da se začasna rešitev oblikuje na tak način, da bo preko tega prehoda mogoč dostop z motoriziranim prometom in zaradi zaposlenih in zaradi lokalcev in zaradi intervencijske poti. osnovi, kaj bi bilo potrebno narediti, malo bom banaliziral, ampak tako zelo pa spet ne, ko omenjate, gospod minister, stroške. Za začetek, glejte, Slovenske železnice so mimo soglasja z Občino Škofja Loka, zbuldožirale ta prehod in tam postavile količke. Kljub hudemu nasprotovanju lokalcev in mimo soglasja z Občino Škofja loka. Ja v redu, potem naj pa Slovenske železnice plačajo za to, da se implementira to, kar je prinesla na mizo občina, ali pa za to, da ga vrnejo v prvotno stanje; in ni potrebno tako zelo veliko. Tukaj pridemo na točko, kjer sem rekel, da banaliziram. Vse, kar rabiš, je ena fleksarica, da se požagajo tisti kovinski količki, in vprašanje časa je, če se bo to še nekaj časa pacalo in vleklo, kdaj bo kakšen od lokalnih prebivalcev to dejansko tudi naredil. Seveda si vsi želimo obnovljene železniške postaje in podvoza, ki bi trajno rešil vprašanje tega železniškega prehoda na Trati, ampak dokler ga ne vidim, vanj ne verjamem, in vsi ostali, tam okoli, lokalci in tako, premorejo dovolj soli, da vedo, da ni trajnejše rešitve, kot je začasna rešitev. Zato si želijo, da se do izgradnje tega podvoza prehod nazaj odpre. O prehodu je nedavno zasedala tudi komisija za nivojske za nivojske prehode. Bila je seznanjena, če ne prej, na licu mesta, z alternativami oziroma predhodno jim je tudi občina poslala nek alternativni predlog, pa nekateri člani komisije tega predloga tudi prebrali niso. In zdaj, če je v komisiji problem, zelo preprosto, komisija lahko sprejme alternativno odločitev, drugačno odločitev, seznani se z novimi dejstvi in potem primerno odločitev amandmira. Če pa komisija tega trmoglavo noče narediti, pa zamenjajte komisijo. Hvala lepa. Gospod poslanec, o vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v okviru glasovanj. Prehajamo na drugi krog vprašanj poslank in poslancev. Gospa Tina Heferle po postavila vprašanje ministrici za pravosodje mag. Lilijani Kozlovič. Izvolite, imate besedo. Hvala, podpredsednik, za besedo. Lep dober večer, gospa ministrica! Moje vprašanje se tudi danes nanaša na imenovanje oziroma na postopek izbire in seznanitve z dvema evropskima delegiranima tožilcema. Vemo, da ta seznanitveni postopek na ravni Vlade stoji, in vemo, da Slovenija z imenovanjem teh dveh tožilcev zamuja že vse od 1. marca. marca. Danes sem zelo podobno, če ne enako vprašanje, postavila predsedniku Vlade, ki me je, moram priznati, v svojem odgovoru kar malce presenetil. Namreč, dejal je, da je postopek izbire teh dveh evropskih tožilcev po naši zakonodaji zelo nenavaden in da je Vlada pri tem postopku samo poštar. Nato je nekako nakazal, da bodo preverili ta postopek in dokler ne bo povsem jasno, kakšen je ta postopek, se Vlada s to izbiro teh dveh kandidatov ne bo seznanila. To je izjavil. Obe veva, da Zakon o državnem tožilstvu postopek izbire kandidata in postopek seznanitve na ravni vlade zelo jasno in zelo enostavno določa. Čudi me, ali pa tudi ne; najprej je bilo toliko govora o tej angleščini, potem ko se je nekako izjasnilo, da oba kandidata vendarle imata zadostno stopnjo, še višjo, znanja angleščine, kot je zahtevana z evropskimi predpisi Evropskega javnega tožilstva, se je zdaj nekako ta tehtnica pri predsedniku Vlade prevesila v ta izbirni oziroma seznanitveni postopek, češ da ni okej. Zato vas sprašujem, sploh glede na stališče, ki ga je vaše ministrstvo zavzelo na prejšnji seji Odbora za pravosodje. Državni sekretar je povedal, da glede evropskih delegiranih tožilcev je faza izbiranja kandidatov v takšnem stadiju, kjer se preverjanje izpolnjevanja predpisanih pogojev pač ne preverja več. To sem citirala iz magnetograma. Zato vas, spoštovana gospa ministrica, sprašujem: Kako boste zagovarjali to izbiro, ki je že končana? Tudi s strani Državnotožilskega sveta je bila strokovno utemeljena. Kako boste branik te avtonomije tožilstva v Sloveniji? Kako boste preprečili, da bi s takšnimi ali drugačnimi manevri, s spremembo zakonodaje post festum in njeno retroaktivno uporabo – kar vemo, da je prepovedano v naši državi, razen v zelo, zelo izjemnih okoliščinah –, kako boste preprečili, da bi se izigrala ta volja Državnotožilskega sveta in se obšel vaš predlog, ki ste ga poslali na Vlado?

poslanka gospa Heferle, tudi vam dober večer. Glede imenovanja tožilcev oziroma glede izbire je bilo že veliko povedano tako v medijih, tudi na odboru, predsednik Vlade je danes tudi odgovarjal na vaša vprašanja, pa verjamem, da bo v četrtek, ko bo Državni zbor odločal o spremembi Zakona o državnem tožilstvu, še veliko priložnosti, da se pojasnijo nedvomno vsa vprašanja. Najprej moram povedati, da postopku glede delegiranih tožilcev ne moremo govoriti o imenovanju. Imenovanje izvede evropski javni tožilec, tako da to je tista prva razlika, ki se je moramo zavedati, kajti ne gre za enak postopek, kot je postopek, ki ga ima Vlada pri imenovanju rednih tožilcev. Tam ima Vlada seveda pristojnost, v celoti, polno kompetenco ima, da odloči, da izda upravni akt. Pri delegiranih tožilcih je postopek določen drugače. Pri nas smo se odločili in podali sam poziv javnega razpisa Ministrstvu za pravosodje, nato pa Državnotožilski svet preveri oziroma predlaga kandidate, potem ko dobi tudi mnenje samega vrhovnega državnega tožilca. To pa še ne pomeni izbire in tudi ne pomeni imenovanja, gre samo za predlaganje kandidatov. Torej po našem postopku ima Ministrstvo za pravosodje samo predlagalno vlogo in seznanitev na Vladi. Vladi. Sprašujete me, na kakšen način. Torej menite, da se poskuša s spremembo angleščine ali pa s spremembo zakonodaje. Mislim, da to so pač lahko predvidevanja, ampak ne moremo govoriti o tem, da gre dejansko za to, kar nekako se v javnosti namiguje, pa tudi vi ste želeli sedaj povedati. Torej, kako bom branik državnega tožilstva? Mislim, da že do sedaj sem bila vseskozi branik državnega tožilstva in bom tudi tako ostala. Namreč, storim lahko tisto, kar je moja pristojnost in v okviru te svoje pristojnosti nedvomno bom branila samostojnost državnega tožilstva.

izbire in potem seznanitve. In seveda, tudi jaz ves čas govorim o seznanitvi in ne imenovanju. Kar Kar se tiče tega predvidevanja, s čimer ste zaključili, tukaj se ne strinjam. Predsednik Vlade je danes zelo jasno povedal, pa predlagam, da si še enkrat pogledate ta posnetek, »dokler ta postopek ne bo povsem jasen« – govoriva o seznantivenem postopku v skladu z Zakonom o državnem tožilstvu – »se Vlada z izbiro ne bo seznanila«. Torej, kaj je to drugega kot poskus, da se vendarle spremeni ta predlog že izbranih dveh kandidatov, ker iz takšnih ali drugačnih razlogov – in ne mislim špekulirati, zakaj nista povšeči tej vladi ali pa predsedniku Vlade. to niso moje domneve, predsednik Vlade je sam nakazal, »do tedaj se Vlada s tem predlogom ne bo seznanila«. seveda, Evropsko javno tožilstvo pač ne bo moglo opraviti tega imenovanja in ta institut evropskega delegiranega tožilca pri nas pač ne bo obstajal do takrat. In spraševala sem vas, ja, kako boste branik tega, te avtonomije tožilstva. Po mojem mnenju ni dovolj, da ministrica za pravosodje reče, vse, kar je bilo v moji pristojnosti, sem naredila, ker na tak način, kot se zdaj dogaja, pa z vsem spoštovanjem, gospa ministrica, se predsednik Vlade dela norca tudi iz vas oziroma izigrava tudi vaše odločitve in vam ruši vašo integriteto in pristojnost. Zato vas sprašujem, kaj boste storili, da temu ne bo tako, ker ali molk ali pa sklicevanje na neke pristojnosti očitno v tem primeru žal ni dovolj. Hvala lepa. Preden dam besedo naprej, pozivam kolegico, da si da masko na obraz. Gospa ministrica, imate besedo za odgovor. Izvolite. **MAG. hvala. Predvidevanja ali ne, s tem, kar je predsednik Vlade danes povedal, nisem seznanjena in težko komentiram. Tako da karkoli me sprašujete, se moram seznaniti s tem in potem lahko dam tudi odgovor. Sprememba zakonodaje terja svoj proces, svoj čas in se po nekem določenem postopku tudi sprejme. Ponovno bom poudarila, ker mislim, da ne morete od mene nekako pričakovati, da bom ravnala mimo svojih pristojnosti. Saj bi bila odgovorna, če bi svoje pristojnosti kršila, tako da še enkrat poudarjam, da bom storila vse, kar je v moji pristojnosti. Hvala lepa. Gospa Heferle, imate besedo za postopkovni predlog. Izvolite. **TINA HEFERLE (PS LMŠ):** Seveda imam postopkovni predlog, da se o tem opravi širša razprava na eni izmed naslednji sej, ker nimam upanja, da bi bi se izglasovala razprava glede odgovora predsednika Vlade. Pa naj pojasnim, gospa ministrica. Ne govorim niti ne pričakujem nikoli od nikogar, da bi prekoračeval svoje pristojnosti. Govorila sem o tem, da bi bilo potrebno bistveno bolj glasno govoriti o tem zapletu, če želite v medijskem prostoru, če želite na sejah Vlade in tako naprej. In ja, sprememba zakonodaje, ki jo je danes nekako nakazal predsednik Vlade s tem svojim stališčem, da dokler se ta postopek ne bo razčistil – jaz ne vem, kaj je treba sicer razčiščevati, ker zakon zelo jasno predpisuje postopek in dokaj enostavno, kot sem že večkrat danes povedala –, do takrat se Vlada s tem ne bo seznanila. To je danes očitno postalo dejstvo. Predlagam vam, da si pogledate magnetogram njegovega odgovora. Do takrat bo Slovenija, prvič, brez tega instituta evropskega delegiranega tožilca, kar je problem. In drugo, na tak način, ko se poskuša izigravati, spoštovana gospa ministrica, vašo odločitev, vaš predlog, ki ste ga poslali na Vlado, na način, da se najprej išče, kot sem že prej omenila, vatle preko neke angleščine, potem gospod predsednik Vlade zvalil krivdo tudi na vas, spoštovana ministrica. Zdaj se poskuša z neko spremembo zakonodaje, za katero opozarjam, da je vaš državni sekretar jasno povedal, da ne sme biti retroaktivne veljave, torej veljave za nazaj. Izbirni postopek za ta dva delegirana tožilca je že končan, to pa je zaskrbljujoče, skrajno zaskrbljujoče. In tukaj pa se ustvarja ta politizacija tožilstva v Sloveniji in kot pravnico me to izredno izredno žalosti. Po drugi strani me izredno skrbi, če bomo dopuščali, da se preko vseh strokovnih kvalifikacij daje prednost nekim osebnim zameram predsednika Vlade, potem ne vem, kam bo ta država prišla v prihodnosti. Zato mislim, da je izjemnega pomena, da se na to temo, kljub temu da smo velikokrat že govorili o tem v Državnem zboru, vendarle opravi še splošna razprava in se enkrat za vselej zavzame stališče, ali bomo pravna država, ki bo spoštovala vladavino prava in delitev načela oblasti in tako naprej, ali ne bomo. Tudi pod vašim ministrovanjem, gospa ministrica. Hvala. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v okviru glasovanj. Gospod Matjaž Nemec bo postavil vprašanje ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožetu Podgoršku, ki pa je odsoten. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa in zaradi tega bom prosil tudi za ustni odgovor na naslednji seji, zaradi tega ker sva se z ministrom dogovorila tudi za sestanek z lokalno skupnostjo in z menoj, ki ga bomo opravili v naslednjih dneh, tako da bo moč tudi javno potem te rezultate izkazati. Govorim o nesmotrnem izkoriščanju Trnovskega gozda. To je na skrajnem zahodu naše države, in sicer je veljal ta gozd kot izkoriščeni že v rimskega času. Prvi zapisi o njegovi uporabi segajo že v 16. stoletje. Iz tega gozda so prihajale

Vsako leto se je namreč v zadnjem obdobju izredno povečal posek hlodovine in drevja. Samo za občutek, če se je v preteklosti posekalo od 15 tisoč do 20 tisoč kubičnih metrov, lahko danes govorimo o količinah med 50 in 60 tisoč kubičnih metrih poseka. Torej, da lažje bi dosegali te kvote, se predvsem odkazuje debelo drevje po golosečnem sistemu, ki pa je v Republiki Sloveniji prepovedan že od leta 1949. Se pravi, govorim o Trnovskem gozdu, kjer so zaradi izkoriščanja le-tega otežene predvsem druge funkcije. Govorim o lovskem upravljanju ter seveda tisto, kar je ključno – gre za to, da je zaradi neprimernega poseka burja že močno posegala v najbolj ranljivo območje tega naravnega habitata, kar bi pomenilo, da gre za odmik od tega, čemur rečemo trajnostni razvoj nekega tako senzibilnega območja, kot je Trnovski gozd. Uničenih je tudi nekaj zelenic sredi gozdov. Seveda to onemogoča preživljanje divjadi, na kar opozarjajo predvsem domačini, ki razumejo, da država v tem primeru negospodarno ravna z našimi naravnimi danostmi. Podjetje SiDG je po objavi razpisa postavila pogoje, da naj se podizvajalci ne obnašajo mačehovsko do tistega, kar bi morala biti naša dediščina. Govorim predvsem o izgubljanju drevesne pestrosti gozdov. Delež iglastih gozdov se je v Trnovskem gozdu močno zmanjšal v zadnjem obdobju. Seveda gre v to smer predvsem delovanje tistih podizvajalcev, ki ne čutijo nobenega sočutja do takšnega ravnanja. Moram reči, da pri vseh teh slabih novicah ohranjamo le kanček upanja, kajti minister je izkazal afiniteto do tega vprašanja, in upam, da bomo v mesecu aprilu predstavili

to socialno bombo, ki se je zgodila v tem našem ljubem Spodnjem Podravju, in sicer z zaprtjem oziroma z napovedo zaprtja tovarne Safilo v Ormožu. Saj gospod minister je tudi že prej razlagal, da je bil v Ormožu in se tudi sestal z župani in tudi lastniki podjetja.

Če ste bili pozorni, sem že lani v Državnem zboru tudi opozoril na ta problem, ki ga konstantno doživljamo v tem vzhodnem delu Slovenije oziroma sploh v Spodnjem Podravju, kjer se pojavljajo te tako imenovane socialne bombe. Se pravi, ko se začne zapirati oziroma ko se napovedujejo zaprtja podjetij, potem pa pride do preplaha tudi med ljudmi in tudi dejansko med zaposlenimi, ki potem iščejo druge možnosti, seveda če jih sploh dobijo. Zdaj vem, da je to podjetje, se pravi podjetje Safilo, od maja 2020 do marca 2021 dobilo od države 716 tisoč države 716 tisoč evrov pomoči državne. Zanima me in vas kot ministra za gospodarstvo tudi sprašujem oziroma tudi kot ministra za delo: Ali ta podatek drži?

kjer ste omenjali tudi neke ostale delodajalce, da bi bile možnosti ostalih prezaposlitev, me zanima: Ali ste že bili v kontaktu s kakšnimi dotičnimi delodajalci in s katerimi, če želite oziroma če lahko poveste, in kateri izmed teh delodajalcev so že izrazili podporo?

O podjetju Safilo sem že odgovarjal spoštovanemu poslancu gospodu Ivanuši danes. Lahko ponovim to, da sem prepričan, da bi bilo podjetij, ki zapirajo svoja vrata, še mnogo več, če ne bi Vlada pristopila z aktivnimi ukrepi pri reševanju te krize. Ukrepi so bili namenjeni podjetjem in delavcem, ne pa delodajalcem. To potrjuje tudi v petek objavljeno poročilo IMF, ki navaja, da je Slovenija na negativne posledice reagirala s hitrimi, obsežnimi in dobro usklajenimi ukrepi. Ministrstvo za gospodarstvo je pripravilo številne predloge tako v okviru protikoronskih zakonov kot tudi prilagoditve obstoječih razpisov in oblikovanje novih. Naj ponovim, da so ključe sistemske rešitve s področja mojega resorja iskanje novih investitorjev, ki bi na teh lokacijah vzpostavili podobno ali drugačno proizvodnjo z višjo dodano vrednostjo, in državne spodbude za obstoječe ali nove domače in tuje investitorje. V primeru Safila smo reagirali hitro, se takoj sestali z vodstvom podjetja, imeli dva kontakta tudi z lastniki in kontakte z dvema potencialnima Potrebni pa so še dodatni pogovori. Po razpoložljivih podatkih Ministrstva za finance o izplačanih državnih in odobrenih de minimis pomočeh v letih od 1998 do leta 2020/2021 je podjetje Safilo prejelo v skupnem znesku 3,8 milijona evrov neto pomoči, od tega je naše ministrstvo izplačalo skupaj 954 tisoč evrov. Vsa sredstva so bila izplačana z namenom novih naložb in ustvarjanje novih delovnih mest, in sicer trikrat: leta 2000, 2001 in 2006. Verjamem, da tudi zaradi sprejetih protikriznih in sistemskih ukrepov tako za reševanje presežnih delavcev kot tudi za spodbujanje investicij ostajamo konkurenčno poslovno okolje za ohranitev investicij in tudi nove investicije s pozitivnim vplivom na zaposlovanje. Želim si, da bi se tako, kot tudi navaja IMF poročilo, znali še bolj usmeriti v ustvarjanje delovnih mest v dejavnostih z višjo dodano vrednostjo, kar nam trenutno, kot to kažejo podatki, v industrijski proizvodnji tudi uspela. Hvala. Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Spoštovani poslanec Koražija, kolega minister! Na zelo podobno vprašanje sva odgovarjala nekaj ur nazaj. Kot veste, je prednostna naloga Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v tem mandatu tudi vzpostavitev odzivnega trga dela ter ohranjanje kakovostnih zaposlitev. Lahko povem, da sem zaskrbljen nad razmerami in napovedjo teh podjetij. Vem, da izguba zaposlitve pomeni šok za zaposlene, predvsem pa grožnjo za družine in za celotno regijo. Če dopolnim to, kar je minister Počivalšek iz svojega resorja povedal, dejansko so prve možnosti to, kar je on naštel; iskanje novih investitorjev, ki bi nadaljevali ali z drugo dejavnostjo na tem območju naprej nadaljevali. Seveda pa je naša vloga preko vseh rešitev oziroma možnosti za omilitev razmer potem, če pride do tega, da so res zaposleni ogroženi, da naj bi jim grozila izguba zaposlitve, imamo pa kar nekaj programov na voljo. Morda Morda začnem z dvema projektoma. To sta projekt SPIN in Štartaj kariero s potencialom. To sta prav ciljna projekta, ki sta namenjena zaposlenim osebam, ki jim grozi izguba zaposlitve. Torej, da ne čakamo, da nekdo že pride v evidenco brezposelnih, ampak da jih že tekom tega obdobja, ko jim grozi izguba zaposlitve, vključimo v projekte, ki so namenjeni spodbujanju teh oseb teh oseb za usposabljanje, za dobro informiranje, motiviranje in izobraževanja in da jim na tak način omogočimo lažji prehod na nova delovna mesta ali na novo zaposlitev oziroma da se prepreči njihov prehod v brezposelnost.

To me veseli. Se pravi, da boste naredili vse, kar se da oziroma kar je v vaši moči. Nadaljevali ste pa še potem, da posebno pozornost boste posvetili ravno regijskemu razvoju in podjetjem, kot je ormoško, da z državno pomočjo ohranimo zdrave dejavnosti in delovna mesta.

pa zanima, ker gre za to vzhodno kohezijsko regijo: Ali se bo in kaj se bi dalo posredno ali neposredno financirati iz sredstev EU oziroma tudi iz teh projektov EU – pa mislim, da je bil SPIN, če sem prav prej razumel

zanima: Kako bosta pripravljala to posebno ali dodatno strategijo pomoči v primeru – pa upam, da do tega ne bo prišlo –, da bi prišlo do odpuščanja oziroma do povečanja brezposelnosti v tej regiji Spodnje Podravje oziroma v vzhodni regiji?

Hvala za dopolnjeno vprašanje. Najprej moram povedati, da iščemo rešitve na našem ministrstvu v dveh smereh. Najprej rabimo za rezervo imeti možnost prezaposlitve teh delavcev. Ključni cilj pa je, da se najde investitorja, da eventualno nadaljuje z obstoječo proizvodnjo na obstoječih lokacijah v obeh primerih, Koroške in Ormoža, ali da dobimo investitorja, dobimo investitorja, ki bo v teh prostorih delal neke nove slične produkte. Državno spodbudo za podporo temu lahko nudimo po dveh zakonih – Zakonu o spodbujanju investicij ali po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Čisto konkretno, zakaj sem optimist. Za okrevanje in ponoven zagon gospodarstva po krizi covid bomo letos v okviru vseh razvojnih spodbud, ki se bodo izvajale v okviru MGRT, namenili 659 milijonov evrov. Izvedenih bo 42 javnih razpisov, 25 bo novih javnih razpisov v višini 255 milijonov, 17 že objavljenih s 403 milijoni evrov. S področja regionalnega razvoja pa še posebej izpostavljam Javni razpis za financiranje spodbud za ponoven zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID-19 v vrednosti 9 milijonov in sveže objavljen Javni razpis za sofinanciranje začetih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022 v vrednosti 23,8 milijona evrov. V vsakem primeru bomo aktivno delali na pridobitvi investitorjev, ki so pripravljeni investirati konkretno v ti dve podjetji, ne samo v podjetje Safilo. Država ministrstvo in Vlada bosta naredila vse, da take investitorje tudi podpreta. Lahko odgovorno rečem, da verjamem, da se delavcem za svojo usodo ni bati, zato ker gospodarstvo v celoti v Sloveniji rabi dobro usposobljeno, visoko kvalificirano delovno silo, ki je glavni adut za to, da smo mi kot Slovenija aktualni za tuje in domače investitorje. Hvala. Izvolite. **JANEZ CIGLER KRALJ:** Hvala, podpredsednik. Bom skušal biti hiter. Kot sem rekel, odziven trg dela delamo tudi v dveh smereh. Eno je z interventno zakonodajo, ko odgovarjamo na posledice covida, in na drugi strani s sistemskimi ukrepi, ko želimo narediti take odzivne razmere, odzivne razmere, da se bomo lahko hitro odzvali na takšne in podobne spremembe na trgu dela, ali v gospodarstvu, ali pa pretrese. Mislim, da so zaposlitvene možnosti v tej regiji sicer nekaj težje, kot je slovensko povprečje, ampak vseeno je od januarja do februarja 2020 bilo objavljenih 924 prostih delovnih mest, največ poklicev strugarjev, voznikov težkih tovornjakov, vlačilcev, delavcev za preprosta dela in podobno. Tako bomo spremljali skupaj z ... Hvala lepa. Gospod poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovori. Izvolite. Hvala za besedo. Saj ko se gre za te res krute usode zaposlenih v teh podjetjih, ki kar čez noč ostanejo brez dela ali pa na cesti, govorimo o usodah ljudi, njihovih družin in vseh deležnikov, ki so vključeni v takšnem primeru. Zato predlagam, da se na te na te odgovore oziroma tudi na to moje vprašanje opravi širša razprava v Državnem zboru. Upam pa tudi, glede na to, da vem, da smo pred kratkim dobili tudi državnega sekretarja, ki je s Ptuja, upam, da bo tudi on še dodatno pogledal na Ormož pa na naše območje, da bo tudi sam poskušal reševati stvari oziroma tudi kaj dodatno pomagati pri teh rešitvah. Želim si, da do teh odpuščanj oziroma tudi zaprtij podjetij v bodoče ne bi prihajalo oziroma v manjših oblikah, ker ja, po tej korona krizi se bo res treba postaviti na noge in začeti stvari postavljati tudi na novo, tudi mogoče na določene temelje oziroma kar temelje na novo graditi. Prav je, da v teh primerih, ko gradimo nove temelje, da so zaposleni oziroma da so delavke in delavci na prvem mestu in da ne ščitimo samo kapitala oziroma da se ne ščiti samo kapitala. To, To, kar imamo, je največja vrednost, to so naše delavke in delavci, in to je korona kriza več kot očitno zelo dobro pokazala. Hvala. SIMONOVIČ:** O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v okviru glasovanju.

To je shema, ki nam je znana iz prejšnjih dni. Tu nakazuje, da nameravate kar 30 milijonov investirati v vlaganje, krepitev javne mreže, v domove za starejše. si tega ne bi želel? Vsekakor! In celo 40 novih enot, 218 mest za dnevno varstvo, 178 mest za začasne namestitve in kar tisoč 285 novih postelj, ki smo jih čakali s strani države kar 15 let. Se strinjam, brez problema, ampak glejte, zelo konkretno vprašanje iz tega. Ob vaši interpelaciji ste izjavili, da ste ob prevzemu ministrovanja prevzeli domove za starejše v zelo slabem stanju. Poleg tega, da se v zadnjih 15 letih niso gradili domovi, pravite, da domovi niso ustrezno grajeni, opremljeni, predvsem je pomanjkanje kadra glede na predpisane standarde in normative. Tako me seveda iz tega zanima zelo resno vprašanje: Kako boste zagotovili potreben kader v domovih za starejše, da zadostite standardom in normativom na obstoječe stanje? Kako boste zagotovili dodaten potreben kader po vaših vlaganjih v krepitve javne mreže v DSO-je? Tudi sam sem pred 20 leti pripravljal poslovni načrt za dom starejših na Koroškem in zagotovitev kadra je bilo pomembno poglavje, predvsem z vidika pomanjkanja tega kadra in tudi slabega nagrajevanja, nestimulativnega. Za 120 postelj v enem domu je potrebno cirka 70 zaposlenih, po standardih in normativih pa verjetno še kakšen več. Danes je pomanjkanje kadra v socialnovarstvenih zavodih še bolj občutno. Poklic negovalca je zahteven poklic, premalo plačan. Poglejte, veliko zaposlenih iz domov za starejše se celo raje odloča za delo v trgovinah Hoferju, Lidlu in tako naprej. Verjetno bo tako potreben kader še težje zagotoviti tako za obstoječe dopolnitve po standardih in normativih, kaj šele za nove okrepitve, ki jih načrtujete. Tako bi želel slišati: Kako boste potrebne kadre zagotovili? Na razpolago imate sicer res zelo malo časa, praktično manj kot dve leti, glede na vaše napovedi. Se zahvaljujem za odgovor. **PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:** Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Hvala lepa spoštovanemu poslancu Jožetu Lenartu za vprašanje. Ob tej priložnosti bi izkoristil priložnost, se še enkrat zahvalil vsem zaposlenim v naših domovih za starejše in vseh socialnovarstvenih zavodih za trud in požrtvovalnost pri obvladovanju epidemije. Kot ste rekli, je ta epidemija covida razgalila in še poudarila, zaostrila, dolgoletne težave s kadri in prostori v domovih. Najnujnejše potrebe po kadrih smo pravzaprav začeli reševati v interventni zakonodaji. Zadeve smo se lotili nekje v dveh sklopih. Najnujnejše potrebe smo zagotovili, kot sem rekel, v interventnih zakonih, in sicer PKP4 je podlago za 26 milijonov evrov za dodatne kadre samo v domovih za starejše. To dodatno kadrovsko okrepitev smo zagotovili tudi z začasno razporeditvijo zaposlenih, tam, kjer je bil povečan obseg dela zaradi covida-19, in okrepili tudi sodelovanje s študenti zdravstva. Pomoč pa so ponudili tudi številni upokojenci in študentje. Tudi v Slovenj Gradcu, ko sem bil tam, sem srečal te ekipe in še v številnih drugih domovih za starejše, ki sem jih obiskal. Iz naslova omenjenih 26 milijonov evrov je bilo od sredine avgusta do konca januarja dodatno zaposlenih, povprečno, 410 ljudi v mesecu, torej povprečno na mesec. 113 udeležencev javnih del je bilo mesečno povprečno udeleženih v programih javnih del, preko 15 tisoč ur je bilo opravljenih iz naslova začasnega in občasnega dela in preko 250 tisoč delovnih ur je bilo opravljenih s strani dijakov in študentov. Poskrbeli smo tudi za to, da je bilo to dodatno delo skozi interventne zakone tudi primerno dodatno nagrajeno. Vsi začasno razporejeni so prejeli še 20 odstotkov dodatka, dodatek za delo v sivi in rdeči coni pa znaša 30 odstotkov. Ob tem so seveda zaposleni že upravičeni do dodatka v višini 65 odstotkov na podlagi kolektivne pogodbe. Interventno smo se tudi pri zagotavljanju kadra, kar je bil v drugem valu epidemije bistven izziv, bistven problem pri izbruhih virusa, smo spodbudili in aktivno sodelovali tudi pri povezovanju z lokalnimi zdravstvenimi domovi, kjer so kapacitete v le-teh to seveda omogočale. In pa vzpostavili smo sodelovanje s Civilno zaščito in preko njih z nevladnimi organizacijami za pomoč prostovoljcev. Za tistih 26 milijonov, ki smo jih zagotovili za prihodnji dve leti, smo tudi spodbudili in okrepili Zavod za zaposlovanje, da se je bolj povezal z domovi za starejše pri iskanju novih kadrov, ker je res, kar ste izpostavili, da je izjemno težko dobiti še posebej negovalni kader v domove. Tudi zdravstveni, predvsem srednje medicinske sestre, ampak to je težava tudi v zdravstvu. Tako se bomo tega problema morali tudi lotiti celovito. Po analizi izobrazbe in usposobljenosti brezposelnih so na Zavodu za zaposlovanju tiste, ki ustrezajo kriterijem, posebej spodbudili, da so se odločili za delo v domovih. Torej, na eni strani smo interventno uredili zadeve za prihodnji dve leti. Prvi odziv domov je, da je to dober način, da je pravi način, da je prava smer za to obdobje. Hkrati pa se zavedamo tega, kar ste rekli. Ob naših načrtih za investicije tako državne kot preko koncesij v krepitev javne mreže bo treba in smo dolžni, to je naša dolžnost, tudi pripraviti razmere za to, da bodo te investicije tudi pokrite z ustreznimi kadri. Tudi v to dejansko smo že usmerili svoje delovanje. Morda, če mi boste dali priložnost, nadaljujem v drugem delu. Hvala. Hvala lepa. Gospod poslanec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. **JOŽE LENART (PS LMŠ):** Res minister, oba se morava strinjati s tem, da so bili neverjetni napori oziroma so še v tem obdobju, ampak seveda to ni dolgoročna rešitev. Na tak način ne moramo večno delati in je treba trajno rešiti ta problem, kar ste ste tudi že nekako nakazali. Poglejte, da še naprej poskušava razčistiti tole zadevo. Dosedanja praksa je pokazala, da je na tem področju res velik problem, ki se je pokazal tudi v dosedanjih praksah. Prvi problem je nastal, ko smo v zdravstvu uvajali referenčne ambulante, so nastale nove potrebe po kadrih medicinske stroke. Drugi problem je nastal z uvajanjem centrov za krepitev zdravja. Tretji problem je nastal ob pilotnih projektih na Koroškem, Celjskem, Krškem, s pilotnimi projekti programov dolgotrajne oskrbe. V vseh primerih je prišlo do odhajanja medicinskega in negovalnega osebja predvsem iz bolnišnic in zdravstvenih domov. Tako je v bolnišnicah nastajal že dodaten problem in stiska, pomanjkanje sester in medicinskih tehnikov. Poznamo problem, da so tako medicinske sestre in medicinski tehniki vedno bolj obremenjeni in pregorevajo. Na razpise potreb ni prijav in problem ostaja vedno večji. Medicinske sestre in medicinski tehniki odhajajo iz bolnišnice v referenčne ambulante, v centre za krepitev zdravja zaradi lažjega dela, da jim ni potrebno dežurati. Spoštovani minister! Ta problem boste morali rešiti z večjo resnostjo, sistematično in v povezavi z drugimi ministrstvi, šolstvom, zdravstvom, ker je to skupni problem, kar ste že tudi sami rekli. Kako boste zagotovili predvsem zdravstveni kader v DSO-jih? Tehnični kader bo po vsej verjetnosti lažje tudi glede na to, da brezposelnost sedaj narašča ob zapiranju podjetij. To pa seveda ne velja za področje zdravstva, kjer je že tako pomanjkanje in zahteve po okrepitvah. To se pravi, določene kadre, bo mogoče celo rešiti – to, kar se zdaj dogaja –, ravno ta zdravstveni kader je pa nekaj specifičnega. Tukaj pa žal bomo morali res nekaj napraviti, skupaj stopiti, tudi z zdravstvom, s šolstvom in narediti nekaj konkretnega, za kar pa mislim, da nihče od nas danes nima te rešitve.

sklopih lotili te situacije reševanja kadrovske problematike v domovih za starejše, in sicer je bil interventni odziv, ki sem ga razložil v prvem delu, drugi pa je sistemski odziv, ki se v najširšem delu nanaša pravzaprav na sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi. Vi veste, da si je ta koalicija zadala in ta cilj bomo tudi izvedli. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da ta zakon postavi eno celovito podlago za področje oskrbe starejših, ki bo vsebovala tudi primerne sodobne kadrovske standarde in normative. Ti bodo na eni strani omogočali zelo kvalitetno oskrbo starejših, ne glede na to, v kakšni obliki, ali je to je to pomoč na domu, deinstitucionalizacija, dnevni centri, manjše enote ali pa potem v domovih za starejše kot institucionalni obliki varstva. Pristopili smo tudi že k sistemski prenovi kadrovskih standardov in normativov. 16. oktobra 2020 smo imenovali delovno skupino za kadrovske standarde in normative v sklopu domov za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodov, ki pripravlja predlog izboljšanja in posodobitve normativa. Zelo pomembno pri tem, ko spreminjamo ali pa posegamo v te kadrovske standarde in normative, je tudi vidik, in tu se je velikokrat v preteklosti ustavilo, je tudi vidik povišanja cene, ki je po navadi grožnja, posledica teh višanj standardov. Tu moramo biti posebej občutljivi tudi za to problematiko, kajti oskrba starejših je za same uporabnike tega sistema kot za njihove svojce lahko kar velik strošek, velika finančna obremenitev in tukaj moramo res biti občutljivi in celovito dobro rešiti Potrebno bo pa, tako kot ste vi naglasili, tudi z vidika zaposlenih izboljšati način oziroma pogoje dela, torej z ustreznimi kadrovskimi standardi in normativi omogočiti, da bodo zaposleni tudi razbremenjeni tako težkega dela, in delo napraviti bolj privlačno. Je pa res, da je tukaj ogromno srčnih ljudi, ki se predano trudijo za to, da starejši, najranljivejši dobijo ustrezno oskrbo. Hvala lepa. Gospod poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovori. Izvolite. Hvala lepa. Mislim, minister, da sva oba v najini razpravi ugotovila, da bo to presneto trd oreh. Problematika zagotavljanje kadra ob širitvi zmogljivosti domovih za starejše z vašimi napori in programi je izredno zahtevna in zahteva res poglobljen pristop. Še posebej je to zahtevno in problematično, saj bo tako prišlo še do večjega pomanjkanja medicinskega osebja v bolnišnicah in zdravstvenih domovih; to se pravi, je to skupni problem. Zato dajem zahtevo za širšo razpravo na eni izmed naslednjih sej Državnega zbora in vredno bi bilo to podpreti, da s skupnimi močmi pridemo do ključnih

Dober večer! Hvala lepa, podpredsednik za besedo. Dober večer minister! Naš pokojninski sistem ne deluje. Imamo 243 tisoč ljudi, ki v državi živijo pod pragom tveganja revščine, in med temi je 90 tisoč upokojencev. Ključen vzrok je pa seveda mizerno nizka pokojnina. Lani je 42 odstotkov vseh upokojencev prejemalo pokojnino pod 600 evrov, kar ne zadošča niti za preživetje niti na osnovi pokritja minimalnih življenjskih stroškov. Ampak čeprav so pokojnine sramotno nizke, prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne zadostujejo za njihovo izplačevanje. Za pokrivanje primanjkljaja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je treba iz državnega proračuna vsako leto odšteti milijardo oziroma včasih še več. Ob takšnih primanjkljajih je absolutno nujno narediti vse, kar je treba, da se ohrani dolgoročna vzdržnost javne pokojninske blagajne, kar pomeni na eni strani, da moramo sprejeti ukrepe, ki bodo pokojninski blagajni zagotavljale dodatna sredstva, in na drugi strani se izogibati ukrepov, ki bodo pokojninsko blagajno po nepotrebnem izčrpavali. Ampak v Vladi greste s svojimi ukrepi v pokojninski politiki diametralno nasprotno smer. Recimo, tako imenovani demografski sklad bo sicer del dividend, po napovedih, od svojih naložb vplačal v pokojninsko blagajno, ampak ne bo zagotavljal praktično nobenih novih sredstev za pokojninsko blagajno. Proračun se bo odrekel delu dividend in jih prepustil skladu, zato da bo lahko tam potem sklad razbremenil proračun pri financiranju primanjkljaja pokojnine, pokojninske blagajne torej. Po domače rečeno iz enega žepa v drug žep. Potem je pa tukaj še drug ukrep, socialna kapica oziroma jaz ji rečem antisocialna kapica. Za povrh vsega pride še ta antisocialna kapica, torej pri plačah nad 6 tisoč evrov. S tem ukrepom boste opustošili pokojninsko in zdravstveno blagajno na račun brezsramnih davčnih odpustkov tistemu enemu procentu najbogatejših. Kapica bo torej služila dvigu plač elitne kaste menedžerjev, zdravnikov, najbolje plačanih odvetnikov in tako naprej in nikomur drugemu. Moje vprašanje je, minister: Koliko sredstev bo naslednje leto pokojninska blagajna dobila od tako imenovanega demografskega sklada in koliko sredstev bo izgubila zaradi uvedbe te antisocialne kapice? Hvala lepa.

odgovorim oziroma povem pač svoje misli glede vašega prvega stavka, ko ste rekli »pokojninski sistem ne deluje«. Pokojninski sistem deluje. Pokojninski sistem deluje tako, da vsak mesec ZPIZ izplačuje pokojnine, te pokojnine so do določene mere seveda odraz tudi tega, koliko je posamezen zavezanec vplačeval v pokojninsko blagajno in koliko let je delal.

različne primere. Po drugi strani se pa strinjam, da pokojnine niso bile v prejšnjih letih v zadostni meri usklajevane in prejšnje vlade jih niso usklajevale. Mi jih usklajujemo veliko bolj kot prejšnje vlade in tistim, ki imajo najnižje pokojnine, smo dali že dvakrat tudi posebne dodatke, covid dodatke. Tako s tega zornega kota, mislim, da da pokojninski sistem ne deluje, ne drži in tudi ne drži, da ta vlada ne skrbi za upokojence. Mislim, če kakšna vlada skrbi toliko za upokojence, potem skrbi ta vlada. Naslednja zadeva, kar ste rekli »opustošili boste pokojninsko blagajno«. Tudi to ni res. Mi ne bomo nič opustošili pokojninske blagajne. Pokojninska blagajna je stabilna, sami ste omenili, da tisto, kar ni dovolj sredstev, ki pritečejo ki pritečejo iz prispevkov, jih plača proračun in vedno jih bo dejansko tudi plačal. Sprašujete me, koliko bo

Po izračunih, ki upoštevajo na eni strani manko prispevkov, na drugi strani povečanje dohodnine, povečanje finančnega učinka tudi iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb ali bolj po domače davka od dobička. To seveda pomeni, da bo v v prvem letu ali pa v prvem obdobju manko 70 milijonov. Če govorimo o simulaciji izračunov donosa demografskega sklada, o katerem ste tudi govorili, lahko vzamemo simulacijo izračunov donosa na primer 5 odstotkov, lahko vzamemo simulacijo odstotkov 8 odstotkov, tudi vse vmes lahko naredimo izračune za to. Iz tega

predvidena v zakonu, to pomeni 69 milijonov, skoraj 70 milijonov, vplačila v ZPIZ ravno tako 70 milijonov, politika za starejše in mladino 10 odstotkov – 17 milijonov, družinska politika 17 milijonov. To je pač tisto za leto 2020 ob 8-odstotni donosnosti. Donosnost, recimo, SDH je bila v tem letu oziroma v prejšnjem letu nekaj okoli 6 odstotkov. Če želite 5-odstotni donos lahko tudi s 5-odstotnim donosom dejansko govorimo – in tudi v tem primeru bo dejansko donos sklada 429 milijonov skupaj. To je tudi na razpolago, to smo že velikokrat predstavili donose od leta 2020 do leta 2069

v navednicah demografskega sklada in v navednicah socialne oziroma kot ji rečete razvojne kapice – imeli upokojenci in običajni delavci? Se bo zaradi demografskega sklada to dejansko poznalo na pokojninah? Se to lahko preračuna v nekaj evrov višjo pokojnino za neko gospo, ki je zdaj na 550 evrih? Bodo imeli delavci na minimalnih in povprečnih plačah plačah višje svoje neto dohodke? Se bo to prevedlo dejansko v TRR nekega delavca oziroma upokojenca? Ker zdaj na tej točki, kar vidimo, profitiral bo tisti en procent najbogatejših, ki imajo že zdaj plače šest tisoč evrov in več. Ti bodo na leto oziroma na oziroma na mesec profitirali – ne vem točne številke –, mislim, da dva tisoč. Nekdo, ki ima 20 tisoč evrov, bo dva tisoč evrov in še nekaj profitiral. Mene zanima: Kako se to prenese na osebni račun upokojenca z minimalno pokojnino, delavca z minimalno plačo? To je bistvo vprašanja, to je bistvo demografskega sklada. Če se delovanje demografskega sklada ne prenese na dvig vsaj minimalnih pokojnin, potem je že samo ime demografski sklad zavajanje. Moje vprašanje je: Kako se ta dva ukrepa prevajata v boljše pokojnine in v boljše minimalne plače?

To je dodaten vir za stabilnost pokojninskega sistema. To je dodaten vir za to, da bodo te pokojnine stabilne in da bodo seveda tudi takšne višine, ki bodo odražale preteklo delo vsakega upokojenca. Tukaj seveda ne izključujem, pravzaprav vključujem tudi socialni korektiv, ki je bistveno pomemben. Vi ste pač tukaj rekli, kakšen vpliv bo to imelo na upokojenca, kakšen vpliv bo to imelo na minimalno plačo. Ti dve stvari sta tako različni, da so pravzaprav pokojnine posameznika ali pa posameznikov odvisne od višine plače. Tako pač deluje ta sistem, Bismarckov sistem, če želite. Seveda vsaka pokojnina je odvisna tudi od tega, koliko prispevkov in koliko časa nekdo dejansko vplačuje. Tako povezovanje demografskega sklada v povezavi s tem, da bo zdaj to vplivalo na minimalno plačo, čeravno tisti, ki delajo, vplačujejo, mislim, da enostavno tukaj ni nobene povezave na minimalno plačo. Minimalna plača se bo povečala zaradi tega, ker bo blaginja vseh v tem primeru večja, tudi zaradi socialne kapice ali pa razvojne kapice, ker se bo osredotočalo na dejavnosti, ki imajo, če želite, višjo dodano vrednost, ki bodo stimulirale tiste, ki prinašajo višjo dodano vrednost. Tako je s tega zornega kota ta sistem popolnoma transparenten, popolnoma jasen. In glede na demografske trende, ki pa so v Sloveniji, kar z drugimi besedami pomeni staranje prebivalstva, o čemer nam govori tudi OECD in druge mednarodne institucije, pa seveda to pomeni dodatno varnost in dodatno stabilnost pokojninskega sistema. Kajti napovedano je, da leta 2050 bo en delavec dejansko financiral enega upokojenca zaradi demografskih trendov v Sloveniji. Na to je treba pač odreagirati in je treba zagotoviti dodaten vir.

Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovori. Izvolite. **PRIMOŽ SITER (PS Levica):** Hvala lepa. Prosil bom Državni zbor, da opravi razpravo, ker poglejte, podpredsednik, minister mi ni odgovoril na ključno vprašanje, ki sem mu ga zastavil – kako se bo to poznalo na pokojninah? Tudi najprej, preden nekaj zaključnih misli serviram. Razvojna kapica ne bo povečala kupne moči. Mi vemo, da se davčni odpustki najpremožnejšim, če se ustvarja dodaten plus v denarnici najpremožnejšega, se to ne prevede navadno v domačo potrošnjo in posledično ne vpliva na dvig standarda. To je en tak ekonomski gabarit. ekonomski gabarit. Zdaj pa tako. Cilj vseh teh ukrepov, še posebej teh dveh, spoštovani minister, je samo izdatno izčrpavanje že tako

zase. Utrdili boste na eni strani nadzor nad lastništvom in upravljanjem državnega premoženja, 8,6-milijardnega, dobili boste nove vzvode za privatizacijo, poseganje v nadzorne odbore slovenskih podjetij, kar je že znana praksa v slovenski politiki, in nikakor ne boste rešili problema financiranja pokojnin ali pa, če grem korak naprej, še zajezitve revščine med upokojenci, ki so največje žrtve revščine.

samo zato, še enkrat ponovim, da bo imel tisti en odstotek, in to je dejansko en odstotek prebivalk in prebivalcev Slovenije – 17 tisoč mislim, da je številka ljudi z najvišjimi plačami, torej 6 tisoč ali več evrov – še višje neto plače. To je cilj tega ukrepa. Ostalih 99 odstotkov ljudi pa od teh dveh ukrepov ne bo imelo čisto ničesar, dolgoročno pa državni proračun še škodo.

Moje poslansko vprašanje pa se nanaša na predsedovanje Republike Slovenije Evropski uniji, kajti približuje se ta čas, in kultura je v tem pogledu vedno eden paradnih konjev vsake države, ki predseduje. Pričakovati bi bilo, da bi Ministrstvo za kulturo pravočasno pripravilo strateški program za mednarodno promocijo slovenske kulture v času predsedovanja EU, načrte in plan aktivnosti pa uskladilo s strokovno javnostjo, z vsemi deležniki iz polja kulture ter vse to predstavilo javnosti. Slovensko kulturo namreč bogatijo vrhunski dosežki in je mednarodno priznana v Evropi in drugje po svetu uživa zelo velik ugled. Ob pomembni priložnosti mednarodne promocije slovenske kulture, ki je nikakor ne gre zamuditi, pa se odpira dvom, kako boste kot minister, ki seje razdor v polju kulture in neti konflikte s kulturnimi ustvarjalci in ustvarjalkami, zatira neodvisno kulturo in nevladne organizacije in si z brezbrižnim ciničnim pišmevuhovskim odnosom do kulture prislužil naziv nekulturni minister. Kako se vi v teh razmerah, tudi v razmerah interpelacije, ki nas čaka pojutrišnjem, kako se vi v teh razmerah pripravljate na predsedovanje Evropski uniji? Pobude kulturnikov so bile že zdavnaj dane na to temo, kot denimo za promocijo sodobne slovenske dramatike v obliki sistemskega financiranja prevodov in prevajanja. JAK namreč po navodilih ministrstva ne priznava uprizoritve kot ekvivalenta knjižne objave, zato prevajanje dramatike ne financira. Že v času ministra Prešička so bile dane neke obljube, da se zadeva realizira kot del priprav na predsedovanje EU, ko se bo zvrstilo veliko število dogodkov, kjer se slovenska umetnost lahko predstavi javnosti, a kot minister z dialogom o tem projektu niste nadaljevali. Skratka, načrtujete večje investicije in zaščito kulturne dediščine, ki bodo tekle tudi v času predsedovanja, tudi takšne, ki niso bile v programu, na primer, ta vaš Muzej slovenske osamosvojitve. V javnosti so poleg strokovnih odjeknili tudi očitki o smotrnosti ustanavljanja novih javnih zavodov v kriznem času, ko večina teh ustanov deluje v zelo slabih razmerah. Zato vas sprašujem: Ali obstaja kakšen program kulturne promocije in kakšna je nacionalna strategija za čas predsedovanja? Katere investicije bodo del te promocije, kateri kulturni projekti bodo potekali med predsedovanjem EU in ne nazadnje tudi v Frankfurtu 2023? Kaj ste doslej naredili glede promocije slovenske kulture v času predsedovanja in katere

nadimek nekulturni minister, seveda ne more od mene pričakovati kaj posebnega. Glede na to, da ona seveda ve, kaj je to velik ugled v svetu, katera kultura in da ima velik mednarodni ugled in da ve vse o tem, katere do sedaj predsedujoče države so svoj ugled močno utrdile v zadnjem času, v zadnjih treh letih, štirih, sem prepričan, da zna našteti vsaj izjemnih prireditev, ki so obeležile in zaznamovale svetovno in evropsko javnost s presežnimi stvarmi, ki so jih predstavile posamezne predsedujoče države. O tem ne dvomim, ker tako suvereno dajati oznake meni, pomeni, da sama sebe ceni visoko in da točno ve o vseh teh stvareh, ki sem jih jaz rekel, in me bo veselilo, če bo poleg zmerljivk znala našteti pet stvari, ki jih je, recimo, predstavila Portugalska ali Nemčija v lanskem letu. To bi bilo, recimo, za kaj takega. Sicer pa imamo zelo jasen program, ki je oblikovan. Sestavljen je iz

Seveda, te so skrbno premišljene, izbrane, dogovorjene in vsi postopki tečejo. Torej, skupina, ki je koordinacija na vladni ravni, je te zadeve potrdila in vnesla v načrt tega predsedovanja. Res je, da želimo, da bi bilo ob 30-letnici države, na katero smo ponosni in seveda, mislimo, da je to enkratno dejanje v zgodovini, da smo dobili svojo državo. Seveda bo tekla marsikaj tudi v skladu s to obeležitvijo 30-letnice naše imenitne in drage slovenske države. Bojo pa nekateri dogodki, ki bojo pa izstopali in bojo nagovarjali tudi širšo množico ali pa javnost predvsem v sami državi Sloveniji, saj smatramo, da je potrebno v naši državi narediti promocijo temu predsedovanju in spodbuditi zavest Slovenije in slovenskih državljanov in državljank, da pripadamo Evropski uniji. Kajti v Evropi, v kolikor bi posebej s predsedovanjem predstavljali, recimo v Bruslju ali kje drugje, svoje dogodke saj jih bomo, ampak ne v taki veliki meri – vendarle mislim, da v tem trenutku ne bi imeli posebne

treba povedati, da je pa ena velika ovira, to je covid-19, za katerega seveda ne vemo, koliko časa bo še aktualen v tem smislu, da nam grozi z določenimi omejitvami, ki bodo ob tretjem valu te epidemije vsekakor verjetno še vedno v ospredju. Ena od takih stvari je, da so nam v Bruslju že odpovedali za mesec september določen naš program prav zaradi tega, ker so nas v enem imenitnem centru v Bruslju opozorili, da je 8. september vendarle še v času, ko ne vejo, kako bo s tem covidom. Tudi mi bomo s svojimi dogodki počakali tja do 15., 20. aprila. Potem bomo videli, kaj bomo bomo izvedli oziroma ali bomo ustavili ali ne, ker so neke stvari, ki zahtevajo določene predpriprave in seveda je treba izpeljati te zadeve, ki jih bo, če bo grozila epidemija v večji meri – recimo, če se ne bo umirila ali če bo celo naraščala – verjetno preprečila te prireditve na kulturnem področju. In ostalo bo tisto, kar je politični program in zaveze, ki jih mora izpeljati država,

Gospod minister, tako lepo ste govorili, pa tudi nič niste povedali. Povedali ste sicer, da sem jaz grozna, da pojma nimam, kot da sem jaz tu minister, kogar se sprašuje, kaj je Portugalska naredila. In ne govorim o meni, minister, spet ste pokazali, da imate ciničen, pišmevuhovski odnos do vsega, do poslancev, do kulture, kulturnikov, da ste nekulturni. Tole, ko pravite, da vam neke očitke dajem – ni res! Spraševala sem vas, kaj ste naredili in kaj boste naredili, takšni, kot ste, in niso to očitki, očitki bojo pojutrišnjem. Počakajte malo! Bruselj je zasičen s temi dogodki, ste rekli, pa planirate že tretji val … Konkretno vas sprašujem! Vsi ministri in ministrice

svojih bodočih službenih obveznosti v tujini – če dovolite, da vas vprašam, če vas smemo vprašati – v povezavi s promocijo kulture v času predsedovanja Evropski uniji, vaš načrt dela, časovnico, predvideno število in vrsto dogodkov in ali boste res takole nadaljevali, kot se zdajle obnašate, tudi v Bruslju, ampak bomo videli, kaj bo. Verjetno boste prestali nezaupnico glede na število, ampak upajmo, da ne. Skratka, mene zanima: Kaj boste konkretno naredili, s kom se boste sestali in kakšno promocijo in časovnico načrtujete? To vas sprašujem, nič drugega. Vi pa samo dokazujete, da imam prav, ko vidim, da vi

Ko vas poslušam, mi postaja neprijetno ob taki imenitni in globoki ženski, polni globokih misli in izjemnih kvalitet, ki ni znala našteti ene stvari o tem, ko se je toliko hvalila, kaj je svetovno pomembno in kaj je mednarodni ugled, niti ni znala našteti ene stvari prejšnjih držav, ki so predsedovale. ste seveda, da sem govoril o vas. Seveda sem govoril o vas, ker ste vi govorili o meni in to bo magnetogram zelo jasno pokazal. Ampak glede na vašo držo, ki je milo rečeno čudna, in grozno neprijetno se počutim ob vas, sem pa vseeno vesel, da ste rekli, da če me smete vprašati. Pač, ene dve besede sta bili malo bolj vljudni, pa vam moram povedati, da imamo program pripravljen, program pripravljen, zadovoljiv, obsežen, potrjen in ga bomo tudi izpeljali v meri, da bo v ponos in potrditev naše države v tem času, tako kot pač smo si zamislili, in da so na široki ravni to tudi potrdili. To. Ali to sporočim zdaj vam, lahko naštevam, imamo pač nekaj kulturnih dogodkov: tri kulturne velike dogodke, nekaj konferenc. Seveda ob tem logično prihaja obvezno tudi do srečanj z našimi pandani v tujini in tudi ostali kulturniki se bodo srečali. Mislim, da bo poudarek, če te bolezni ne bo v taki meri, na njo je treba računati. Ne gre za to, da se napovedovati, ampak odgovorni ljudje se morajo zavedati nekih realnih stvari, nekateri se pač tega ne zavedate, in mi to vidimo, gledamo in bomo to tudi naredili. Vse je potrjeno, urejeno, v krogih, ki so za to odgovorni. Seveda, ko boste primerno vprašali, vljudno in manj cinično cinično in s podtikanji in nekimi občutki, ki dajejo ljudem, da se skuša nekdo postavljati na raven, da nekoga žali ali ponižuje – kar me ne morete, ker morate imeti isti nivo, kot ga imam jaz, a tega nimate. Zaradi tega vam bom kdaj drugič povedal pravzaprav to, kar boste želeli, drugače pa lahko to tudi dobite. Ta program je jasen, znan in tudi na voljo vsem, ki ga bodo želeli videti, in upam, da se boste kakšne stvari tudi udeležili. Hvala lepa. Gospa poslanka, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Hvala za besedo. Ja, prosim za ta program. Ja, zato ker naj bi bil dostopen predvsem Odboru za kulturo, meni kot predsednici Odbora za kulturo in se ne morete, minister, tako obnašati, kajti jaz sem izvoljena. Ne morete se tako obnašati. Vi lahko, ker ste pač samovšečni, cinični, samoljubni in nesramni. Prosim vas za ta program, želim si ga videti in obravnavati na Odboru za kulturo – če dovolite. Me pa zelo veseli, da imate tri kulturne dogodke, nekaj konferenc in nekaj srečanj. Mene konkretno zanima: Kateri kulturni ustvarjalci bodo sodelovali, s kakšnim programom bodo sodelovali, v kakšnih dogovorih ste? / oglašanje iz ozadja/ Jaz se obračam zdaj na vas in ne bodite, minister, nesramni Me zelo veseli, da se zelo nelagodno počutite v moji družbi, niste zdržali tri minute … / oglašanje iz ozadja/ Me veseli, kajti 18 ur interpelacije, minister, vas čaka in pričakujem, da sedite tukaj notri in da ne odidete ven. Če boste pa rabili karkoli, da boste lažje sedeli, sedeli, bomo poskrbeli, da vam bodo pomagali. Prosim, odnos ministra je res nedostojen in nedopusten in prosim, da se o tem v skladu s Poslovnikom tega Državnega zbora opravi razprava. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil juri v okviru glasovanj. Nataša Sukič bo postavila vprašanje ministru za kulturo dr. Vasku Simonitiju. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Minister, številne samozaposlene v kulturi, ki jim prispevke za socialno varnost plačuje država, je vznemirila novica, da so ti prispevki po novem že všteti v davčno osnovo, in to kljub Uredbi o samozaposlenih v kulturi, ki v 12. členu jasno določa, da so prispevki za socialno varnost, plačani s strani države, izvzeti iz cenzusa. To pa ne bo več možno oziroma mogoče, če so ti zdaj po novem že všteti v davčno osnovo. Če to drži, potem bo to dejansko povzročilo zelo resne težave tako imenovanim normirancem. Veste, da govorim o približno 2 ustvarjalkah, ustvarjalcih, kulturnih delavkah, kulturnih delavcih. Prva posledica je, da bodo morali ti samozaposleni zaradi višje davčne osnove plačati seveda več dohodnine za preteklo leto, čemur pritrjujejo tudi na Furs. Druga, še večja nevarnost pa je, da bi lahko sprememba povzročila zaplete pri izračunu cenzusa, ker namreč vemo, samozaposleni so do pravice do plačila prispevkov iz proračuna upravičeni samo, če njihovi letni dohodki ne presegajo nekega določenega zneska, mislim, da je tam malo pod 20 tisoč evrov bruto, zdaj natančnega zadnjega podatka nimam, tam okrog 20 tisoč.

Opozorila bi na posledico za mnoge, da ne bodo več upravičeni do plačila prispevkov, če presežejo cenzus, morda bodo morali že prejeta sredstva celo vračati in to za nazaj, ne da bi bili pravočasno sploh informirani o tej spremembi. Če se bo to res tako zgodilo, potem bi to pomenilo načrtno rušenje kulture in uničevanje kulturnih delavk in delavcev. Poleg tega, minister, urejanje za nazaj, ne da bi za to nekdo prej uredil pravne podlage in obvestil ciljne javnost o tem, o teh spremembah, torej samozaposlenih v kulturi, ki jih to zadeva, pač ni pravno vzdržno. Pa vas sprašujem minister: Kaj se v resnici dogaja? In to v času, ko vemo, da so samostojni delavci v kulturi že tako na robu obupa in preživetja, sploh uprizoritveni sektor, ker ni ne predstav ne koncertov zaradi epidemiološke situacije. Kot minister bi morali dejansko tem ustvarjalcem pomagati z olajšavami, ne pa, da prihaja do nekih novih prejemov, ki status samozaposlenih v kulturi

da je bila uredba sprejeta ali novo davčno breme, je to sprejeto ali ni.

Kolikor sem seznanjen, se Uredba o samozaposlenih v kulturi ni v ničemer spremenila. Velja, tako kot je bilo, točno določa, da se pri preverjanju dohodkovnega cenzusa ne upoštevajo obračunani obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih samozaposleni plača sam, kakor tudi ne prispevki, ki so plačani iz državnega proračuna. Gre za to, da se od prispevkov ni plačevala dohodnina in da se tudi ne bo plačevala in da ne bo nikakršne spremembe. Če bi prišlo do tega, kar govorite vi, da bi ta cenzus, ki je 22 tisoč 51 evrov, in da bi vključili v v dohodnino tudi 4 tisoč 800 evrov, da poenostavim, da bi 25 tisoč evrov bilo in da bi plačevali dohodnino od tega, torej tudi od prispevkov, bi bilo to 190 evrov približno več, vendar tega ne bo. Torej, nič se ni spremenilo v zvezi s tem, kar ste me vprašali. Tako zagotovilo imam. Tako zagotovilo so mi dali tisti, ki se ukvarjajo s tem na financah, tako zagotovilo mi je dala moja finančna služba, čeprav primarno pravzaprav je to bolj vprašanje res za to davkarijo in tako naprej ali za tiste službe finančne, ki so za to pristojne, slovenski inštitut za neko revizijo in podobne stvari. Torej, temeljna stvar pa je ali pa sporočilo tega je, da ta zakon ali ta obveznost, ki bi dodatno bremenila samozaposlene, ni sprejeta in tudi ne bo sprejeta.

pa baje že pošilja te položnice in obračunava dohodnino. In sedaj, če ti enkrat to dohodnino na ta način obračunaš, potem ne vem, pride do neskladja med to uredbo in med dejanjem Fursa. Potem bi nekako po nekem avtomatizmu

trenutno, se pravi, da je s Fursom treba urediti – za približno 5 tisoč evrov višje dohodke. Ali bi to lahko pomenilo tudi med drugim, da ne bi bili več upravičeni do kriznega mesečnega temeljnega dohodka, četudi so imeli ob oddaji vloge zanj vse pogoje? To me tudi zanima. To mi boste tudi povedali, da mogoče vi nič nimate s tem, pač Furs nekaj po svoje. Ampak vseeno, to bo treba uskladiti. Da ne bi potem ljudje celo vračali, recimo 4 tisoče evrov državne pomoči.

Povedal sem vam tisto, kar sem vam povedal, zelo jasno in decidirano. Pred tem je sedel tukaj gospod minister za finance, katerega sem pred tem vprašal tudi prav o tej stvari še enkrat, recimo, o tem cenzusu in o tej obdavčitvi dohodnine 5 tisoč, mi je tudi on potrdil, da ne. Sedaj vam v tem trenutku ne morem povedati kaj več kot to, kar sem povedal. Mislim, da izraža to, da ostaja stvar nespremenjena. To je bil moj odgovor. Kako se bom s tem srečeval? Ko bo prišlo to do mene ali ko bomo to verjetno usklajevali, ali na Vladi, ali v določenih odborih, ali ko se bodo strokovne službe o tem pogovarjale, verjamem, da bom o tem obveščen, in bomo seveda videli, kako in kaj. Mislim, da sedaj v tem trenutku kakršnekoli spremembe v škodo samozaposlenih niso primerne. In ne samo zdaj, da pač niso primerne, ker to je že stanje, ki ga ne smemo slabšati, naj ostane tako.

Imam postopkovni predlog, da opravimo razgovor, mogoče v malo širšem smislu, minister. Kajti upam, zdaj ste dali zagotovila in to me veseli, da bo pomirilo ljudi. Ker dobro veste, da je bilo v zadnjem času v medijih precej napisanega, ker je Furs razburil s temi svojimi zahtevki. Pač Pač potem stvari postanejo nejasne, saj sem vam povedala, zakaj. Ampak saj to ni edini problem samozaposlenih. Mi dobro vemo, da so v težkem položaju, in kot sem vam že prej namignila, recimo fino bi bilo mogoče že počasi urediti tudi njihov bolniški stalež, navsezadnje plačuješ prispevke kot samozaposleni. Jaz sem bila sama samozaposlena in vem, kaj pomeni, da moraš biti 30 dni bolan ali 31, da ti šele začne teči bolniška, pa si lahko zelo bolan, in potem ne moreš delati in ko ne moreš delati, seveda ne moreš tudi ničesar zaslužiti. Zdaj je med samozaposlenimi v kulturi kar 61 različnih poklicev. Mednje vemo, da spadajo tudi arheolog, arhitekt, arhivist, bibliotekar, umetnostni zgodovinar, galerist, interpretator kulturne dediščine, kustos, konzervator, restavrator, prevajalec, galerist, urednik, kinooperater; skratka, zelo širok diapazon poklicev. Zato bi mogoče, minister, resnično bil čas, da se nekdo na ministrstvu, zdaj ste pač vi minister, zares posveti vsem tem ljudem, vsem tem poklicem, da se jih potrudi zaščititi, ne pa, da počasi, mislim res životarijo, sploh v tej krizi. Iz vaših nekaterih izjav v preteklosti moram reči, da je bilo zaznati, da vi želite zaostrovati kriterije za pravico do plačanih prispevkov samostojnih kulturnikov ustvarjalcev. To je, recimo, tudi nekaj, kar vnaša nelagodje, nemir, kdo so zdaj ti ustvarjalci. Kako boste zdaj vi vrednotili delo teh vrhunskih ustvarjalcev, umetnikov, drugih kulturnih delavcev? Nekako obstaja občutek, mogoče se pač motimo, pač obstaja, da jih nekako gledate v rangu neke minimalne plače. Pa se je treba vprašati, ali tudi drugi kadri, ki so vrhunski v državi, kot so, recimo, znanstveniki, raziskovalci, ki delajo za dobrobit te države, tako kot kulturniki in umetniki, tudi njih percipira v tem smislu. Navsezadnje, minister, saj tudi vi ne delate za minimalno plačo, pa vaši sekretarji tudi ne. Zato opozarjam, da je treba enkrat za vselej malo resneje se spoprijeti s stanjem v kulturi, s situacijo teh ljudi in že zato je treba opraviti neko resno razpravo, nek strateški skupni razmislek in tukaj bi vam lahko bil Državni zbor vendarle tudi v pomoč. Ne nazadnje nas je precej takih, ki prihajamo iz kulturnega sektorja in se na te stvari tudi nekoliko spoznamo. To je moj postopkovni predlog in prosim, da ga uvrstite na glasovanje. Hvala lepa. Hvala vam. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal jutri v okviru glasovanj. Ministricam, ministrom in vršilki dolžnosti generalnega sekretarja Vlade se zahvaljujem za podane odgovore. S tem prekinjam 1. točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali jutri, ko bo Državni zbor v okviru glasovanj odločal o predlaganih sklepih. sklepih. Prekinjam tudi 67. izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Hvala lepa in lahko noč. Hvala